Отже, колеги, прошу провести реєстрацію народних депутатів України, будь ласка.

Зареєстровано 344 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження народного депутата України, Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірини Володимирівни Геращенко. Давайте привітаємо пані Ірину з днем народження. Також сьогодні день народження народного депутата України Андрія Анатолійовича Тетерука, нашого бойового побратима. Вітаємо, друже Андрій, з днем народження! Колеги, сьогодні відповідно до Резолюції Генеральної асамблеї ООН 15 травня проголошено Міжнародним днем сім'ї. І я бажаю, щоб усі українські родини були щасливими. І тоді щасливою буде вся наша велика українська сім'я, український народ. Вітаю усіх з Міжнародним днем сім'ї. І згідно Регламенту вівторок ми маємо 30 хвилин виступів від політичних фракцій і груп. І я прошу усі фракції і групи провести запис на участь в обговоренні. Прошу приготуватись і прошу провести запис. Будь ласка.

"Опозиційного блоку" до слова запрошується Вілкул з трибуни. Будь ласка. Шановний народе України, святкування Дня Перемоги 9 травня по всій Україні чітко продемонструвало, сьогодні в нашій державі мільйони людей проти політики влади, що направлена на спотворення нашої славної історії. Абсолютна більшість людей не згодна з тим, що Україну сьогодні штучно намагаються перетворити в радикально-націоналістичний анклав. Люди проти вандалізму щодо пам'ятників героям Великої Вітчизняної війни, спроб влади відмінити свята та заборонити фільми та книги. Чиниться системна робота на знищення нашої справжньої національної пам'яті. Є навіть людина, яка уособлює цю руйнівну роботу. Хочу зазначити, що гуманітарні питання, такі, як питання історії, релігії, міжнаціональний стосунків, мовні питання, є навіть більш чутливими та більш болючими ніж навіть соціальні та економічні. Спекулювання на цих питаннях може розколювати суспільство більше ніж будь-що інше. Власне, цим і займається протягом останніх років так званий голова Інституту національної пам'яті дехто В'ятрович. Я багато спілкувався з людьми у різних областях. Люди вимагають, щоб цей пан В'ятрович був негайно відсторонений від формування політики національної пам'яті, яку він перетворив на суцільний скандал не тільки всередині країни, а і навіть з нашими європейськими сусідами. Чотири роки цей персонаж ретельно намагається промити мізки українським громадянам і переписати історію. Проти його націоналістичної та колабораційної пропаганди виступили навіть в США, відповідний лист із засудженням В'ятровича підписали члени Конгресу. Ще один мракобіс, про якого суспільство дізналося зовсім недавно, - це консул України в Гамбурзі Василь Марушинець, який не приховував своїх нацистських та антисемітських поглядів. Зараз він відсторонений від своїх обов'язків. Але зовсім не факт, що ця людина буде звільнена з ганьбою та залишиться працювати у владі. Прийде час, і їх подвигами займуться правоохоронні органи. Сьогодні я ж пропоную і вимагаю в парламенту дати політичну оцінку діяльності В'ятровича і відправити його у відставку. Відповідний проект постанови мною подано і зареєстровано в парламенті. Людей не обдурити і історію не переписати. Мільйони людей по всій країні, що вийшли на 9 травня, показали своє справжнє ставлення до В'ятровичів, Марушинців та їх руйнівних дій. Ці пани – ідейні нащадки тих, хто програв у Великій Вітчизняній.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 Олег Ляшко, Радикальна партія. Українці з острахом чекають 1 червня. За інформацією у ЗМІ, з 1 червня уряд збирається підняти ціни на газ для громадян до 11 тисяч гривень за 1000 кубів. У мене тільки просте питання: хто зможе заплатити цю космічну ціну на газ? Коли державні підприємства "Нафтогаз", "Укргазвидобування" за рахунок українців мають рентабельність по 200, наркобарони на продажу "наркоти" не заробляють стільки, скільки заробляють на продажу газу українцям. За рахунок того, що до кожної людини залазять у кишеню, витягують останні гроші, які люди мають заплатити за комуналку, далі вже немає чим годувати сім'ю. І нам влада розказує, що ми маємо це зробити для того, щоб отримати черговий кредит Міжнародного валютного фонду. Ціни на газ підняти– заради кредиту МВФ. Розпродати майно, яке залишилось в Україні, – заради кредиту МВФ. Українську землю продати, селян залишити без землі – заради кредиту МВФ. В мене питання до Президента Порошенка і до уряду. А коли ви почнете працювати заради українців, а не заради кредиту МВФ? Хто вас обирав на ці посади? Українці, яким ви "лапшу на вуха вішали", чи Міжнародний валютний фонд? Тому команда Радикальної партії вимагає припинення кабальної співпраці із Міжнародним валютним фондом, в результаті якої в українців забирають майбутнє, перетворюють Україну на сировинну колонію, коли ми експортуємо дешеву робочу силу і сировину. Мільйони українців через мізерні зарплати їдуть на заробітки по закордонах, нам МВФ ставить завдання, що неможна піднімати зарплат для людей. Ціни на газ піднімати можна, пенсійний вік піднімати можна, землю продавати можна, а зарплати, щоб люди достойно жили в своїй країні, піднімати не можна. Це політика поразки, це політика, яка прирікає українців на бідність і на відсутність перспективи. Команда Радикальної партії і я пропонуємо іншу політику: зупинення міграції, підвищення зарплат, збільшення видобутку власного газу, зниження тарифів, зниження вартості цін на ліки, підвищення зарплат і підвищення пенсій, відновлення власної економіки, ставка і підтримка національного виробника, продавати не сировину, а готову готову продукцію, твердо захищати національні інтереси України.От політика, яка дасть майбутнє країні. І жодної мови про продаж української землі. Ми ініціювали зміни до Конституції, щоб земля належала українським фермерам, українським селянам, щоб люди мали підтримку підтримку і дотації від держави, щоб в кожному сільському дворі була корова. Ми пропонуємо парламенту підтримати наші ініціативи, дати майбутнє українцям і нашій рідній країні. Від фракції "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Тимошенко Юлія Володимирівна, будь ласка. Шановні колеги, доброго ранку! Я думаю, що парламент, який би він не був, він зобов'язаний виконувати свою головну функцію – стояти на захисті інтересів людей і на захисті національних інтересів України. І те, що зараз ми з вами знаємо, то щойно НАК "Нафтогаз" передав фінансовий план до уряду для затвердження всіх грошей, по суті, які знімається з усіх споживачів України, в тому числі з людей, у вигляді плати за газ. І ми дізналися з цього звіту, з цього фінансового плану, що з 1 червня або з 1 липня буде на 65 відсотків підняття цін на газ для населення- 11 тисяч гривень, але це тільки одна сторона питання. І я хочу зараз звернутися до депутатів, які сидять в цьому залі. Крім того, що піднімається на 65 відсотків ціна на газ для людей, що є просто вже знущанням, це є просто вже якимось божевіллям, вони ще і всі гроші, які у вигляді прибутку сформувалися від торгівлі газом, вони сконцентрували на НАК "Нафтогазі", який не транспортує нічого і який нічого не видобуває. 40 мільярдів гривень чистого прибутку НАК "Нафтогазу"

який заробляє 3 мільярди доларів щорічно, склав майже мільярд доларів. Ви уявляєте, як поводяться з власністю країни? І тут же зразу говорять про те, що збанкрутіле підприємство "Укртрансгаз" треба передати в управління шахраям, які заводяться зараз Президентом України і паном Коболєвим, керівником НАК "Нафтогазу". І, по суті, проводиться тіньова приватизація "Укртрансгазу". Паралельно "Укргазвидобування", яке зменшило за п'ять місяців видобування українського газу, поступово кожен місяць падає добича. Це означає, що 40 мільярдів, по суті, забрані з системи, куди вони поділися. Це не просто корупція, це вже вакханалія. Тому що 40 мільярдів – це половина оборонного бюджету країни.

і на базі цієї масштабної мегакорупції, яка робиться в НАК "Нафтогазі", вони, до речі, собі заклали 1 мільярд гривень для п'яти людей заробітна

Безумовно, я хотів першим підняти питання про тарифи, про те, що уряд заради кредитів МВФ вчергове хоче підняти тарифи для населення України, для промисловості України. Це бездумний крок, і він не має взагалі ніякої логіки. І, по суті, сьогодні уряд поводить себе як наркоман, який заради чергової дози готовий піти на все: в іддати землю українську, загубити промисловість українську, і, по суті, завести країну в сировинний придаток до найбільших країн світу. Ми пропонуємо переглянути цю політику, і неодноразово останній рік звертались до уряду, що треба змінювати промислову політику, інвестиційну і підтримати наші ініціативи щодо підтримки української промисловості. Заробляти кошти потрібно за рахунок кредитів, а не проїдати кредити, якими сьогодні набирається держава. Якщо б уряд замість того, щоб проїдати ці кошти і кидати на різні незрозумілі проекти, інвестував кошти в будівництво доріг, будівництво аеропортів, підтримку української промисловості, щоб вона могла закупити нове обладнання, побудувати нові підприємства і створити нові робочі місця, то це би була абсолютно інша, розумна європейська економіка. А сьогодні ми бачимо абсолютно інше: набралися за 3 роки додатково на 1,5 трильйона гривень боргів, і тільки в цьому році треба повертати 300 мільярдів гривень за попередніми кредитами. За найближчих 3 роки треба повернути 25 мільярдів гривень, це майже 4… 25 мільярдів доларів, це майже 4 трильйони гривень. Скажіть, що помінялося в країні за рахунок придбання цих кредитів? Нічого не змінилося. Тому ми ще раз звертаємося до уряду. Давайте заслухаємо економічний блок, який сьогодні працює в уряді. Давайте заслухаємо блок, який відповідає за транспорт, за енергетику. Де програма енергозбереження? Де потужні програми будівництва доріг? Якщо ви набираєтесь трильйони гривень кредитів, то вкладайте їх у промисловість, в дороги, в інфраструктуру – це єдиний вихід для України. Замість того, щоб проїдати кошти через програми субсидій, а це шлях в нікуди, треба вкладати кошти в енергозбереження. І це економія газу, електроенергії, це можливість населенню в теплити будинки, поміняти вікна, двері, поміняти котельне обладнання, дахи, комунальних підприємств провести модернізацію теплових мереж, обладнання і так далі. Оце економіка, це робочі місця, це майбутнє України, а не той шлях, який нам сьогодні пропонує уряд абсолютного проїдання грошей. Тому ми вимагаємо заслухати економічний блок уряду, заслухати енергетику, заслухати Міністерство інфраструктури щодо того, що вони зробили за останніх три роки і яка програма на найближчих кілька років. І, саме головне, я хочу заслухати уряд, як вони планують віддавати борги за наступних два роки. Дайте 10 секунд. локомотивів, машин іншого обладнання і устаткування і тоді це буде перспективна Україна. Ми пропонуємо уряду переглянути умови надання ліцензій на видобуток газу, ліцензій на створення умов для того, щоб сюди зайшли великі компанії... Дякую вам. Від групи "Воля народу" Євген Рибчинський. Шановний головуючий, дорогий український народе! Почну з питань міжнародних. Четвертий рік точиться гібридна війна з російським окупантом, а ми і досі не розірвали договорів по СНД. Це подвійні стандарти, в яких давно застрягла наша влада і які, на жаль, сьогодні використовуються вже не тільки нею, а й іншими, вірніше, нашими союзниками по Нормандському формату. Один союзник, попри усі застереження України і США, дає дозвіл країні-агресору на будівництво "Північного потоку-2", а це фактично вбиває український транзит газу, а другий на своїх урядових сайтах маркує український Крим ворожою територією. І що ми можемо їм пред'явити, коли ЄС вже втомився від тотальної української корупції і від псевдореформаторського тупотіння на місці? Нещодавнє "Євробачення" і нульова оцінка українського учасника від журі – це черговий нам сигнал. Ми мусимо витягти Україну з корупційного болота, вичистити олігархів і повернутися на шлях дієвих реформ. Європейська свідомість українців має перетворитися на європейські дороги, європейські зарплати і європейську освіту, і, дай Бог, європейську медицину. Другий рік точаться бої і на полі інтелектуальної власності, інтелектуального права, баталії між авторами правовласниками і користувачами їхніх творів дійшли вже свого апогею і США без жартів попередило уряд, що якщо авторські права нарешті не почнуть захищатися, то Україна потрапить до горезвісного 301-го списку. І тут натомість чотирьом депутатським законам, які були давно зареєстровані в Раді, з'явився урядовий закон під номером 7466, який сьогодні буде винесений, ви знаєте. На скору руку його було прийнято в першому читанні, аби замуляти очі американцям, і Комітет освіти і науки зробив спробу об'єднати необ'єднуване, а саме: бажаючих отримати гонорари з небажаючих їх платити. Врешті-решт на сайті Верховної Ради з'явився текст, якій повністю відповідає вимогам, як не дивно, мовників, тобто олігархів і які повністю неприйнятні для авторської спільноти та власників авторських та суміжних прав. Чому? А тому що закон хитро передбачає нарахування авторам авторського винагородження не з доходу користувачів, отриманих від використання телебаченням, радіостанціями об'єктів авторського права, а чомусь кінцевих споживачів, тобто з народу України, і слухачів, і глядачів, тобто нас з вами. Це є не просто правовою колізією. Панове, це є цілеспрямованою провокацією, яка може закінчитися плачевно не лише для українських митців, а й українського товаровиробника взагалі, адже така редакція закону неодмінно потягне за собою європейські і американські санкції. Тому, як казала Леся Українка "Contra spem spero!", без надії сподіваюся я на здоровий глузд, на повагу до українських авторів і на розуміння нашої з вами історичної, панове, місії. Тепер щодо хліба і видовищ. Олігархи через свої ЗМІ забивають людям голови штучними видовищами, а натомість хліба стає все менше і менше. Українців фактично ставлять перед фактом підняття цін на газ та інші комунальні послуги… Енергетичні компанії-монополісти вже погрожують споживачем пенею, а мільйони українських сімей, яких уряд свідомо позбавив субсидій, фактично будуть викинуті на узбіччя. Депутатська група "Воля народу" натомість напрацьовує законопроекти, які покликані не на ускладнення, а на поліпшення життя українських громадян, і давайте ми їх на цьому тижні приймемо. Плідної нам з вами роботи! Благослови нас, Господь! Дякую. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Березюк Олег, будь ласка. Вельмишановні пані і панове! Беззастережним є факт, що протягом останніх 20 років країною керує олігархічний клан, олігархічний клан, який має олігархічний консенсус щодо утримання влади. Обличчя змінюються, а влада залишається та сама. Влада, яка має на меті використання української людини і української економіки для збагачення декількох людей. І є конкретні приклади навіть сьогодні. Бездіяльність українського уряду щодо стратегічного використання газотранспортної системи в інтересах України не просто як джерела надходжень, а як мілітарного щита, співпраця з Заходом або її відсутність дозволяє реалізувати проект "Північного потоку 2" Росії і її бізнес-партнерів в Європі, що є еквівалентом Пакту Молотова–Ріббентропа, а обіцянки гарантій і проведення газу через українські ГТС є не що інше як Будапешт-2. Це бездіяльність українського уряду. Друге. Український уряд виставив на продаж об'єкти критичної інфраструктури – "Турбоатом", облгази – для того, щоб наповнити український бюджет? Ні. Хто купить ці стратегічні об'єкти? Проросійські олігархи, які будуть далі керувати українською економікою і виснажувати українських людей. Український уряд готується підняти знову тарифи і тому з 1 травня запроваджує процеси, які позбавляють тих самих субсидій від 20 до 40 які сьогодні в Україні отримують субсидії. Що, вони збагатіли за два роки для того, щоб їх цього позбавили? Ні, для того, щоб їх обкласти новими тарифами. Децентралізація. Можливо, єдина реформа, яка сьогодні працює. Що сьогодні зробив мер маленького міста Золочева на Львівщині? Він пішов на екстраординарні кроки і оголосив безстрокове голодування – протест проти тиску правоохоронних органів і Держархбудінспекції, яка фізично знущається над містом. Це є проукраїнська політика української влади? Що робити? Опиратися. Сьогодні по Україні біля облдержадміністрацій є тиск людей за те, щоб Верховна Рада разом з олігархічною клікою таки прийняла Закон про вибори до Верховної Ради на пропорційній основі з відкритими списками. Це, можливо, чи не єдиний спосіб для того, щоб в демократичний спосіб, в демократичний спосіб змінити і утвердити українську демократію сьогодні, а післязавтра, в четвер, біля Верховної Ради український мирний протест покаже, що українські люди, крім закону про вибори до Верховної Ради, хочуть закон про антикорупційний суд, який чи не єдиний

змінити ландшафт українського політикуму від абсолютно проолігархічного до демократичного. Говорячи це, я бачу в залі багато ухмилок, тому що ви не вірите, тому що серед вас є ті, які служать цьому консенсусу олігархів, які грабують українську державу. Тому треба опиратися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Блоку Петра Порошенка" Луценко Ірина. Пані Ірина. Колеги, я ще раз оголошую, зараз виступ від "Блоку Петра Порошенка". І я запрошую до виступу Луценко Ірину Степанівну, будь ласка. Шановні колеги, шановні виборці! Ми не бачилися в цьому великому залі приблизно півмісяця, і за цей час ситуація в країні достатньо змінилась. Насамперед закінчилась антитерористична операція і почалася операція Об'єднаних сил. Ви помітили, як змінилися зведення і інформаційні зведення з лінії фронту? Нам більше не скаржаться про обстріли ворогів, а розповідають лише про те, яких ворог зазнає втрат. І це тільки початок. Бо завдяки змінам, проведеним Президентом як Головнокомандувачем у секторі безпеки і оборони на узгодження контрудару по ворогу для захисту країни йдуть уже не дні, не години, а лічені хвилини. Давайте привітаємо наших захисників, завдяки яким ми можемо тут збиратися і дискутувати в цьому залі. І Президент України, і командувач операції операції Об'єднаних сил одноголосно заявляють, що звільнення Донбасу відбудеться політико-дипломатичним шляхом. Не маю права говорити все вголос, але, колего, не виключено, що ми на порозі достатньо серйозних змін. Минулого тижня в Аахені збиралися лідери трьох країн: України, Німеччини і Франції, – але без Президента Росії. Переговори такої неформальної проукраїнської групи в Нормандській четвірці здатні дати поштовх не тільки для реанімації самого формату, а й для суттєвих змін на Донбасі. Яке рішення буде прийнято цього разу, залежить від багатьох чинників, але будь-які очікування на краще зараз дуже доречні. Важливо, що стратегічні європейські союзники підтримають запропонований Україною сценарій розміщення миротворців на Донбасі, що забезпечить дотримання режиму тиші та припинить постачання зброї і живої сили з боку Росії на окуповані території.

Відтепер ми маємо, чим зупинити танки супротивника, і це не артилерія понад 100 міліметрів, яка відведена від лінії розмежування на десятки кілометрів, це переносні мобільні ракетні комплекси, які легко і швидко розгортаються у будь-якій точці ймовірного прориву і кожен постріл з яких б'є точно в ціль. Це стане додатковим аргументом для Росії від активних бойових дій. Досягнення України на міжнародній арені повинні стати для Верховної Ради прикладом наполегливого поступу для захисту інтересів держави. А тому у внутрішній політиці наша фракція закликає також добитися серйозних результатів: проголосувати за оновлення ЦВК, нарешті вирішити питання з аудитором НАБУ, підтримати законопроект Президента про зміни до Закону про публічні закупівлі, яких очікують підприємці, бізнес України… створити Бюро фінансової безпеки, лібералізувати валютне регулювання, підтримати законопроект про валюту, продовжити реформу сектору безпеки і оборони через прийняття законопроекту про національну безпеку України. Шановні колеги, Україна в нас одна, незалежно від партійності депутатів, тож до роботи, панове. Дякую за увагу. І заключне слово від фракції має представник "Народного фронту" голова фракції Бурбак Максим Юрійович. Будь ласка. 10:33:13 Почну з трудової міграції за кордон. Це питання зараз перебуває у фокусі суспільної уваги. Ця проблема далеко не нова, але сьогодні вона загострилась. Зараз за межами України працює кілька мільйонів наших громадян. Фахівці говорять про 10 відсотків економічно активного населення України. З такою ж проблемою зіштовхнулися наші найближчі сусіди з Польщі, Румунії, Балтії. Глобалізований світ сильно розширив можливості для працевлаштування за кордоном. Але ж Україна зараз особливо потребує своїх громадян. Реформам, який почав уряд Арсенія Яценюка лише 4 роки. Наші польські, балтійські друзі починали цей шлях у 90-х, ішли до вступу в Євросоюз за 10-15 років. Ми перебудовуємо економіку в для України режимі, в режимі зоні вільної торгівлі з Євросоюзом. На цьому старті потрібні руки і мізки. Паралельно ми стримуємо російського агресора і боремося за повну економічну залежність від нього. Тому треба сповільнити процес трудової міграції за кордон і створювати умови для повернення співвітчизників. Інакше Україна втрачатиме трудовий ресурс для економічного зростання, втрачатиме свій шанс. Разом з тим, наші трудові мігранти щороку вливають в економіку країни мільярди доларів і є основними інвесторами нашої економіки. Користуючись цими грошима, Україна має витрачати і в тому числі і на облаштування сімей українських трудових мігрантів на Батьківщині, тут вдома. Багато питань і проблем трудових мігрантів залишаються невирішеними. Цілісна державна політика щодо цих громадян практично відсутня. Закон про зовнішню трудову міграцію є рамковим і здебільшого не працює. Фракція "Народного фронту" закликає парламент і уряд повернутися обличчям до трудових мігрантів. Я звернувся до Прем'єра з пропозицією створити єдиний центр для реалізації державної політики щодо трудової міграції - те єдине місце у виконавчій владі, куди б стікалися ідеї, вимоги, скарги і був зворотній зв'язок, куди б трудові мігранти, а надто їх родичі, могли звернутися, той центр, з яким би комунікували парламентарі, консули, іноземні дипломати і міжнародні організації. Зі свого боку фракція "Народний фронт" започатковує такий центр у Верховній Раді. Ми ініціюємо створення міжфракційного об'єднання, щоб почати формувати законодавчу основу для реальної державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції. Прошу колег долучатися до цієї справи. Маємо підняти всі законопроекти з цієї теми, а їх не менше десятка, об'єднати, оновити у ухвалити вже цього року. І тепер щодо виборів до об'єднаних територіальних громад, які нещодавно відбулися. Колеги, гречка не просто зійшла, вона розквітла на цих виборах. З'явилися нові хитрі схеми підкупу і підвозу виборців, зросла ціна хабара за голос. І мені страшно уявити, хто ж за цим стоїть, хто в воюючій країні знаходить такі гроші для махінацій на виборах. Наголошую, найнижчого рівня вибори: до сільських об'єднаних громад. Тому нам необхідно підтримати ініціативу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і врешті започаткувати реальні механізми покарання за виборчі порушення, і внести реальну відповідальність тих, хто скуповує голоси і тих, хто продає майбутнє своїх дітей, і нашої держави. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, виступи від фракцій завершені. Колеги, я нагадую, що ми попереднього тижня розпочали розгляд проекту Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (7466). І в мене є велике прохання до авторів правок, щоб ми змогли максимально швидко і ефективно пройти всі правки. Я знаю, яку масштабну роботу провів комітет, і я знаю, що представники усіх фракцій брали участь в підготовці цього законопроекту. Я вірю і сподіваюсь, що ми зможемо вийти на позитивне рішення. Правок закон має кількасот, кількасот правок. І в мене є прохання до авторів правок, для того, щоб ми змогли пройти питання порядку денного, ефективно і швидко пройти етап обговорення. А зараз ми переходимо до безпосередньо обговорення правок. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. І прошу авторів правок приготуватися до обговорення. Будь ласка. Шановні колеги, як ми і домовлялися, у народних депутатів було три тижні для того, щоб розглянути відповідний текст закону, який опублікований на сайті Верховної Ради, далі, ми провели ще відповідні консультації з народними депутатами, з нашими колегами з Європейського Союзу із знайшли необхідні остаточні компроміси, які я зачитаю далі під стенограму після того, як ми розглянемо поправки, і, я думаю, ми вийдемо на спільне консолідоване рішення. Дякую. Дякую. Отже, переходимо до обговорення. Я нагадую, я буду зачитувати ті правки, які були комітетом відхилені, якщо хтось має бажання поставити поправку, підтриману комітетом, на підтвердження, шляхом піднімання руки давайте просто знати мені або в президію. І, отже, 7-а, Опанасенко. Відхилена. Не наполягає. 12-а. Не наполягає. 16-а. Не наполягає. 25-а. Не наполягає.

58-а. Я буду називати номер, а хто наполягає, ви просто дайте знати. Я називаю лишень відхилені поправки.

Колеги, а може ми підемо шляхом, хто наполягає на поправках? Чи мені перераховувати, як скажете? Перераховуємо, добре, добре. Буду перераховувати.

Правка 181 вона, на жаль, відхилена. Просимо прописати так. У пункті 7 частини першої статті 14 проект закону після слів "кабельна ретрансляція" доповнити словами "організація мовлення" та викласти його в такій редакції: "кабельна ретрансляція, організація мовлення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, крім прав організації мовлення відносно їх своїх передач (програм мовлення)". Точка. Дякую. Олександре. Комітет відхилив цю поправку, він її частково врахував. Автор наполягає на повному врахуванні поправки. Шановні колеги, я прошу поставити на голосування поправку 181 шановного народного депутата Данченка. Комітет її врахував частково. Прошу голосувати.

86 голосів "за", поправка відхиляється, вона залишається в редакції комітету. 183 поправка народного депутата Мороко. Не наполягає. Зараз колеги, це така достатньо велика поправка, що займає багато сторінок. Ми пройшли з вами перший том наших поправок. Рухаємося далі.

Поправка 199, народний депутат Кондратюк, Співаковський. 199-а. Не наполягають. 200-а, той же авторський колектив: Співаковський, Кондратюк, Іонова. 200 поправка. Не наполягають. 2001 поправка, Співаковський, Кондратюк. Не наполягають. 201-а, так, вибачте, 201-а, ще не 2001-а, а тільки 201-а. Але не наполягають на 201 поправці. 202 поправка, Співаковський, Кондратюк. Не наполягають. 203 поправка, Іонова, Співаковський. Не наполягають. Ще у нас до 2000-х не дійшло, це правда, вибачте. Авторський колектив дуже ретельно попрацював над поправками, достатньо багато враховано. 207 поправка, Співаковський, Кондратюк. Не наполягають. 208 поправка, Співаковський, Кондратюк, Іонова. Не наполягають. 209-а, той же авторський колектив. Не наполягають. 244-а, Опанасенко. Опанасенко не наполягає Рухаємося по поправкам, колеги, і тут достатньо великі статті, Зараз ми вже на 219-й, хто слідкує за поправками. Наступна, 244-а, Опанасенко. Опанасенко не наполягає на 244-й, не наполягає. Якщо буде наполягати, мені не дуже видно вас, пане Опанасенко, піднімайте руку. 249-а, Курячий. Курячий не наполягає.

269 поправка Ірини Подоляк. Пані Ірина Подоляк, 269-а. Не наполягаєте. Дуже дякую. Шкрум Олена, 270-а поправка. Не наполягає.

і їх розподілу. Ми наполягали з робочою групою, обговорювали, що 50 відсотків від всіх винагород, які не знайшли авторів, будуть спрямовуватися, окрім Фонду культури, ще на соціальну рекламу, на соціальні проекти. На жаль, робоча група не врахувала. Я настоюю на тому, щоб проголосувати за цю правку повністю, тому що на сьогоднішній день у нас ми не популяризуємо наших героїв на каналах, їх ніхто не бачить, і саме ці гроші були безпосередньо спрямовані на створення якраз нових соціальних проектів, в першу чергу те, що стосується ветеранів війни, українсько-російської війни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Це поправка 258. Вона була частково врахована комітетом. Пан Співаковський хоче дати пояснення. Прошу, будь ласка. Я хочу сказати, що нерозподілені кошти, вони фактично три роки можуть знаходитися на рахунках ОКУ. Це означає, що навіть при тій відсотковій базі, яка сьогодні існує, наприклад, якщо там залишається там мільйон гривень, то за три роки це близько там це означає, що можна за три роки заробити 250 тисяч, які якраз направити на відповідні речі, про які каже шановна народний депутат Корчинська. Тому ми комітетом врахували, що три роки – це достатній термін для того, щоб закумулювати відповідні кошти. Роз'яснення зрозуміле. Шановні колеги, прошу визначитися по 258 поправці. Комітет її врахував частково. Пані Корчинська наполягає, щоб її поставили в її версії на голосування. Прошу. 50 голосів. Не проходить ваша поправка ця. 271 народного депутата Корчинської. Не наполягаєте? Також наполягаєте. Мікрофон, будь ласка. 10:50:22 КОРЧИНСЬКА О.А. Ще раз, вони пов'язані між собою саме стосовно того, що я категорично проти, щоб винагороди чекали 3 роки, коли вони можуть працювати на соціальні проекти. Це так само буде підтримувати тих авторів, які автори вже соціальних проектів. Чотири роки війни наша країна не здійснює соціальних проектів у підтримку ветеранів війни. Будь ласка, ще раз наполягаю на голосуванні. Надіюсь, що в даному разі всі за те, щоб у країні створювалися і заохочувалися до створення соціальні проекти. Дякую. Шановні колеги, прошу визначитися по поправці 271 народного депутата Корчинської. Комітет її відхилив.

274-а, Корчинська. Не наполягає. Дякуємо, пані Оксано. Ківалов, 282-а. Не наполягає народний депутат. Єленський, 285 поправка. Не наполягає. 288-а, Подоляк. Не наполягає. Шкрум, 289-а. Не наполягає.

Єленський, 294-а. Не наполягає. 300 поправка, Єленський. Також не наполягає. Єленський, 301-а. Не наполягає. 302-а, Мороко. Не наполягає. Червакова, 303-я. Не наполягає. Подоляк, 304-а. Не наполягає.

Я перепрошую, колеги. Я ще раз нагадую, що йде війна. Це так само стосовно розподілу винагород і стосовно 12,5 Будь ласка, ще раз я наполягаю, ми повинні з вами звертатися. Воююча країна повинна робити соціальні проекти. Ми повинні заохочувати створювати соціальні проекти. Наші канали зараз найбільше антиукраїнської спрямованості, фактично проворожі Ми повинні створити зараз заохочення для авторів, наполягати на створенні соціальних проектів в першу чергу для того, щоб пропагувати сьогоднішніх реальних, живих героїв на наших каналах. На жодному каналі немає проекту, де б популяризувати, показували сьогодні військовослужбовців-героїв, добровольців, волонтерів! Ми повинні створити заохочення! Це один з механізмів, в тому числі якраз розподіл винагород за авторське право. Дуже прошу підтримати, дати останній шанс тим, хто хотів би… Дякуємо за роз'яснення. Комітет відхилив цю поправку і дав в принципі роз'яснення по попереднім поправкам, які мали також змістовне наповнення. Я прошу визначитися по 315-й поправці сесійну залу. 62 народних депутати її підтримали, шановна пані Оксано. Поправка відхиляється. Наступна - 318-а народного депутата Опанасенка. Він не наполягає. Рухаємося далі. І ми з вами, шановні колеги, пройшли вже дві третини поправок достатньо швидко завдяки злагодженій роботі групи, яка працювала над цими поправками, і профільному комітету. 329 поправка. Не наполягає народний депутат Кондратюк, Іонова і Співаковський. Ківалов, 333-я. Не наполягає. 334-а, авторський колектив Сюмар, Княжицький, Геращенко теж не наполягає. Шановні колеги, рухаємося далі. Подоляк Ірина, 337-а. Не наполягає. Шкрум Альона, 338-а. Не наполягає. Корчинська Оксана, 339 поправка. Не наполягає. Дякуємо, пані Оксана.

Оксана Корчинська. Не наполягають. 349-а, авторський колектив Співаковський, Іонова. Не наполягають. Опанасенко, 350-а. Не наполягає.

Корчинська, 358-а. Не наполягає. 359-а, Подоляк. Не наполягає. Колеги, в принципі, ми дуже швидко рухаємося. 360-а, Шкрум. Не наполягає. Ні, не треба наполягати. Це, навпаки, свідчить про те, що має відбуватися, про дуже серйозну роботу профільного комітету, і колективу авторського, робочої групи. Це просто хороший приклад. 361-а, Корчинська. Не наполягає. 362-а, Подоляк. Не наполягає. Зараз, колеги, ми рухаємося далі по поправкам, і достатньо багато зараз поправок тих, які врахувала і робоча група, і профільний комітет під час доопрацювання цього важливого законопроекту, в тому числі в контексті міжнародних зобов'язань України до другого читання. 363 поправка, народний депутат Шкрум. Не наполягає.

340 поправки просять колеги повернутися. Зараз ми це зробимо. Шановні колеги, 340 поправка була врахована частково. Колеги просять повернутися до 340 поправки. Це поправка народних депутатів

Шановні колеги, дуже дякую за надану можливість. У нас, дійсно, також є і листи підтримки спілок, те, що вони пропонують підтримати в повному обсязі 340 поправку і викласти пункт 4 розділу, пункт 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту у запропонованій нами редакції. Тобто це там, де протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом організовує скликання скликання делегатів з числа правовласників фізичних осіб, які передали в управління ДО УААСП належні їм майнові авторські права. Тобто тут дуже важлива саме історія по роздержавленню і по передачі майнових прав по УААСПу. І тому ми хотіли би, щоб нашу поправку врахували повністю, а не частково. Тому що нам важливо, щоб повністю правильні процедури роздержавлення пройшла дана організація. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Як ви почули позицію автора поправки, яка була врахована частково профільним комітетом і робочою групою, Марія Іонова і Олександр Співаковський, які дуже доклали для доопрацювання

11:00:40 За-118 Шановна пані Марія, я думаю, що після проходження всіх поправок ви повернетеся з паном Олександром щодо узгодження позиції зали, коли в нас буде, можливо, більша

353 поправка, Корчинська. Не наполягає. 357-а, Шкрум. Не наполягає.

поправка 438-а, Шкрум. Не наполягає. Колеги, ми, в принципі, вже доходимо до кінця розгляду Тому я дуже прошу всіх колег повертатися з кулуарів до сесійної зали, буквально за дві-три хвилини може вже у нас відбутися голосування, ми дуже швидко рухаємося по поправкам. Я дуже прошу повертатися до сесійної зали. Тут великі статті, тому шукаємо поправки, які у нас не були враховані, Наступна 364-а, Корчинська. Не наполягає.

Шановні колеги, у нас залишилося буквально дві поправки не враховані. Я дуже прошу повертатися до сесійної зали. 369-а, Подоляк. Не наполягає. 370-а. Шкрум. Не наполягає. 371-а, Корчинська. Не наполягає. Це вже майже останні поправки. Я прошу повертатися до сесійної зали. 376-а, Курячий, народний депутат Курячий. Не наполягає. 378-а, Яценко народний депутат. Не наполягає. 380-а, Єленський. Не наполягає. Зараз. 372-а плюс якась, я зрозуміла, зараз буду шукати 372-у і якусь, добре.

Пункт 2 частини шостої розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити реченням: "Постанови Кабінету Міністрів України про визначення мінімальних ставок винагороди організаціям колективного управління, чинні до прийняття цього закону, втрачає чинність по закінченню чотирьох місяців з дня набрання чинності цим законом". Це дуже важливо. Дякую. Дякую, шановні колеги. Отже, поправка 372, народного депутата Данченка, вона була врахована редакційно. В той же час, автор наполягає на повному врахуванні. Я прошу залу визначатися. Прошу визначитися.

Шановні колеги, 101 голос набрала ваша пропозиція, шановний пане Олександр, вона не проходить. І остання поправка, шановні колеги, 383-я, народного депутата Опанасенка. Я прошу ввімкнути мікрофон, шановному колезі. Дякую, головуюча! Шановні колеги! Я все ж таки хотів скористатися моєю не прийнятою, відхиленою поправкою 383, щоб ми повернулися до 340 поправки Співаковського, Іонової, тому що вона надзвичайно важлива. Вона врахована частково, але її треба врахувати повністю, тому що там чітка процедура – процедура роздержавлення УААСПу. Нам потрібно це, конче потрібно, щоб процедура пройшла повністю згідно прописаної по 340-й. Тоді це буде прозорий і абсолютно некорупційний, безризиковий процес для авторів. Дякую вам. Прошу підтримати 340-у. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я прошу повертатися до сесійної зали, колег. Отже, зараз, шановний колега Опанасенко, попросив повернутися до 340 поправки, а не 383-ї… Я прошу повернутися до 340 поправки. Шановні колеги, прошу підтримати 340 поправку, це є прохання народного депутата Опанасенка і народного депутата Іонової, і Співаковського. Прошу голосувати.

340 поправка набирає більше вже голосів, 161 голос. Є потенціал, але ще не всі депутати повернулись до зали. Колеги, вона не підтримана, 161 голос тільки. І на вимогу народного депутата Левченка я маю зараз поставити… я прошу авторський колектив уваги, пане Співаковський, пані Кондратюк, пані Іонова, 246 поправку просить народний депутат Левченко поставити на підтвердження. Будь ласка, мікрофон народному депутату Левченку. Левченко "Свобода", 223 округ місто Київ. До законопроекту між першим і другим читанням внесено норму, за якою користувачі музики можуть платити роялті, цитую: "з суми надходжень, отриманих користувачами від кінцевих споживачів послуг". Це означає фактично, що такі суб'єкти господарювання, як радіо і телебачення, фактично платитимуть авторську винагороду не у вигляді відсотку від доходу, як було досі, а вони будуть просто звільнені від будь-яких виплат роялті і будь-яку музику використовуватимуть безкоштовно на свій власний розсуд, адже кінцевим споживачем їх послуг є український глядач або слухач, котрий за цю послугу напряму не сплачує кошти, власне кажучи, радіо і телебаченню. Таким чином, медіа будуть просто звільнені від сплати роялті, що є нонсенсом для всього цивілізованого світу. Ця поправка є абсурдна. прошу її зараз поставити на підтвердження, і звертаюся до всіх адекватних депутатів за неї не голосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, я би попросила коментар профільного комітету, який дуже ретельно і кілька місяців працював над цим законопроектом. Будь ласка, пане Олександре. Дякую. Я зразу хочу сказати, що під стенограму… під стенограму я зачитаю, що якраз там будуть не споживачі, а користувачі. Тобто через стенограму ми врахуємо ваші зауваження. Наскільки я розумію, пан Юрій задоволений. Ні, він вимагає поставити на підтвердження, його не задовольнило роз'яснення голови групи робочої і профільного комітету. Шановні колеги, я дуже прошу, 246 поправку зараз ми ставимо на вимогу Юрія Левченка на підтвердження. Комітет її врахував і дуже просить комітет підтримати позицію тут і робочої групи, і комітету. Я ставлю на голосування 246 поправку на підтвердження.

157 голосів, ця поправка відхиляється. Я прошу зараз... Це 246 поправка. будемо переходити за хвилину до голосування. Наскільки я розумію з того, що зараз відбувається в залі, є дві поправки, які викликають зараз важливу концентрацію нашої уваги і повернення до них, це 340-а і тепер 246-а. Я хочу надати слово голові профільної групи і комітету, будь ласка, висловіть вашу позицію і будемо переходити до голосування, до того, як зала визначиться по цьому законопроекту. Шановні колеги, логіка законопроекту буде поламана, якщо ми не приймемо ці речі. Після цього я зачитаю під стенограму, і зауваження шановного народного депутата пана Левченка буде тут враховано. І таким чином ми отримаємо відповідну конструкцію, яка буде працювати. Інакше, інакше нам після цього, після прийняття законопроекту фактично прийдеться поновій приймати ці речі. Тому, шановні колеги, перед стенограмою я прошу все-таки сконсолідуватися і проголосувати 340-у і 246-у поправки, і прийняти позитивне рішення. Дякую. Веде обговорення завершене. Я прошу усіх зайти в зал, приготуватися до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити усіх депутатів в зал. І хочу нагадати, що голова комітету Співаковський Олександр Володимирович попросив, щоб перед голосуванням за закон в другому читанні ми повернулися до поправки 340 і 246. Так, пане Олександр? Підтвердили їх і після того переходили до голосування за закон. Отже, зараз я буду оголошувати ці поправки і попрошу Олександра Володимировича зачитати під стенограму, яке формулювання він пропонує. Готові, пане Олександр? Під стенограму. Прошу зараз уважно заслухати текст, який зачитає пан Олександр під стенограму. Я знаю, ці моменти є принципові, і тому уважно, будь ласка, прослухайте доповідь представника комітету. і заходьте в зал. Будь ласка, пане Олександр.

фракціями парламенту, комітетом та народними депутатами ми просимо під стенограму прийняти ці додатки до тексту законопроекту. Перше. У пункті 5 частини другої статті 4 після слів "суміжних прав" додати слово "та". Друге. Пункт 4 частини першої статті 19 замість слів "за рішенням суду" викласти в такій редакції: "за рішенням установи про скасування реєстрації у зв'язку з порушенням організацією колективного управління вимог цього закону". А також доповнити частину першу статті 19 новим абзацом такого змісту: "Рішення установи про скасування реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку". Пункт 3 частини другої статті 19 замість слів "за рішенням суду" викласти в такій редакції: "за рішенням установи про скасування акредитації у зв'язку з порушенням організацією колективного управління вимог цього закону". А також доповнити частину другу статті 19 новим абзацом такого змісту: "Рішення установи про скасування акредитації може бути оскаржено в судовому порядку". У частині сьомій статті 19 слова "реєстрація та акредитація скасовуються на підставі судового рішення" замінити словами " установа має право скасувати акредитацію та (або) реєстрацію такої організації". Третє. Абзац другий частини другої статті 20 викласти в такій редакції: "Проекти попередніх тарифів визначаються на загальних зборах організації колективного управління та встановлюються у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від надходжень користувачів (я підкреслюю, користувачів!), отриманих безпосередньо від використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав з врахуванням витрат платежів, пов'язаних з придбанням (набуттям) прав на такі об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, чи відсотки від вартості обладнання і матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав окремо для кожної категорії користувачів." Четверте. Частину сьому статті 25 "Порядок здійснення державного нагляду за діяльністю організації колективного управління" викласти в такій редакції: "У разі невиконання або неналежного виконання вимог, зазначених у попередженні установи і (або) продовження порушення вимог законодавства у сфері авторського права і (або) суміжних прав, зазначених у попередженні, установа приймає рішення про скасування акредитації та/або реєстрації такої організації та виключення такої організації з реєстру організацій колективного управління. Підставою для прийняття рішення про скасування акредитації організації колективного управління є також обґрунтоване звернення правовласників до установи про факти вилучення з управління акредитованої організації прав, що призвело до невідповідності цій організації критерію істотної репрезентативності, визначеному частиною сьомою статті 16 цього закону, а також звернення юридичної особи, щодо якої існують обґрунтовані підстави вважати, що вона відповідає критеріям, визначеним частиною сьомою статті 16 цього закону, та може виконувати функції акредитованої організації колективного управління у сфері, в якій здійснює колективне управління організація, щодо скасування акредитації якої подано звернення. У разі прийняття установою рішення про скасування акредитації до реєстру організацій колективного управління вноситься відповідний запис. У разі прийняття установою рішення про скасування акредитації та (або) реєстрації така організація виключається з реєстру організацій колективного управління. Інформація про скасування реєстрації та (або) акредитації розміщується на офіційному веб-сайті установи. Рішення установи про скасування акредитації та (або) реєстрації може бути оскаржене у судовому порядку." Є відповідні підписи під цим. Частину третю статті 12 доповнити новим абзацом третім такого змісту: "Організації колективного управління мають право виступати ініціаторами проведення концертів, творчих вечорів, інших культурних заходів, а також вносити відповідним державним органам пропозиції щодо проведення національно-патріотичних заходів з популяризації національних культурних творів". Є відповідний підпис. Від Кабміну. Пункт 7 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити новим підпунктом наступного змісту: "В абзаці другому пункту 3 Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" України" № 1774-8 від 06.12.2016 слова та цифри "1600 гривень" замінити словами та цифрами наступного змісту: "прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, починаючи з 1 січня 2017 року". Шановні колеги, інші пропозиції, які поступали від колег народних депутатів пана Курячого і пана Антона Яценка, ми при розгляді в першому читанні 7539 зачитаємо під стенограму. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, колеги, представник комітету зачитав текст, який був напрацьований на робочій групі. І зараз я скажу, яка буде послідовність. Спочатку – повернення до поправок 340, 246. Якщо буде воля залу, ми їх підтвердимо. А потім я поставлю на голосування з тими поправками, які зачитав Співаковський під стенограму. Згода? Отже, прошу приготуватись до голосування і прошу зайняти робочі місця. Першою я поставлю пропозицію повернутись до поправки 246. І нагадаю, це, власне, ця правка, яка є рекомендацією наших європейських партнерів і яка відповідає європейським директивам. І тому я дуже прошу зараз усіх підтримати пропозицію повернутись до правки 246. Отже, прошу приготуватись, прошу зайняти робочі місця, колеги. Щоб потім не добігати. Приготуватись до голосування. Усі на місцях, так? І я ставлю на голосування пропозицію комітету повернутись до поправки 246. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Нагадую, це і є директиви ЄС. Я прошу всіх уважно проголосувати за повернення до поправки 246. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо! Прошу підтримати, колеги. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги. Голосуємо. За-236 І тепер я ставлю 246 правку на підтвердження, прошу підтримати, ми до неї повернулись, тепер ми її підтверджуємо. Прошу проголосувати, колеги, прошу підтримати. Поправка 246. Голосуємо! Голосуємо за. Це і є європейська поправка. За-236 Рішення прийнято. Наступна поправка - 340. Прошу проголосувати за повернення до поправки 340. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати, комітет просить підтримати. Повернулись. Тепер ставлю на підтвердження поправку 340. Будь ласка, уважно, бо голосів є буквально один до одного. Прошу Прошу підтримати поправку 340. Прошу проголосувати уважно і прошу підтримати правку 340. Голосуємо! Уважно кожен голос! Прошу підтримати. За-235 Рішення прийнято. І тепер, колеги, я ставлю на голосування проект Закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав (номер 7466) в другому читанні та в цілому з правками, які зачитав під стенограму заступник голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський Олександр Володимирович і з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Зайдіть в зал, будь ласка. За-246 Закон прийнятий. Рішення прийнято. І я хочу подякувати усім членам і комітету, і робочої групи, які довго і натхненно працювали над тим, щоб цей закон ми ми могли прийняти. Але, колеги, зараз у нас наступний закон з блоку інтелектуальної власності. Не розходіться. Підтримайте пропозицію, щоб ми його розглянули за скороченою процедурою, колеги. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав (7539). Прошу підтримати розгляд його за скороченою процедурою. Підтримайте, колеги. Підтримайте уважно. Прошу проголосувати за скорочену процедуру. Прошу підтримати

Або з місця можете виступити. Будь ласка, до доповіді запрошується заступник міністра економічного розвитку і торгівлі ТІТАРЧУК М.І. Дякую. Шановний Голово, шановні народні депутати України, проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав розроблено з метою імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері авторського права і суміжних прав, а також виправлення недоліків чинного законодавства виявлених під час правозастосування. Проектом закону пропонується ряд змін. Зокрема, врегулювання належності майнових прав на об'єкти авторського права і суміжних прав, які створені на замовлення або за трудовим договором, в тому числі створені працівниками органів державної влади; уточнення змісту майнових прав на відтворення, кабельну ретрансляцію, майновий найм тощо; посилення відповідальності за порушення в цій сфері, використання ліцензій, доступних у цифровій формі, що можуть надаватися засобами електронного зв'язку. Крім того, проектом закону розширено перелік випадків вільного використання об'єктів авторського права та суміжних прав, передбачених в інтересах суспільства. Прийняття закону матиме позитивний ефект на залучення інвестицій в IT-галузь. Законопроект передбачає, що майнові права на комп'ютерну програму чи базу даних, створені ІТ-спеціалістом, який працює за трудовим договором, належить роботодавцю, якщо інше не передбачено договором. Це хороший сигнал дляIT-компаній. Вони зможуть бути впевнені, що право на використання їхнього продукту не буде оскаржено в Україні. Прийняття закону сприятиме збільшенню розміру винагороди, яку отримають творці, а також покращенню міжнародного іміджу України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань науки і освіти Співаковський Олександр Володимирович. Будь ласка. 11:25:43 СПІВАКОВСЬКИЙ О.В. Дякую. Шановні колеги! Я не буду повторювати те, що сказав заступник міністра. Я хочу сказати про те, що комітет одноголосно підтримав в першому читанні 7539. Далі ми відпрацюємо по такій же схемі, як 7466. Ми між першим і другим читанням створимо робочу групу. Я думаю, що на 99 відсотків це буде робоча група, яка працювала над законопроектом 7466. А зараз я прошу під стенограму до першого читання додати відповідні поправки народного депутата Максима Курячого і Антона Яценка. "Електронний майданчик є авторизованою установою, інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно зі статтею 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та забезпечує в електронній системі реєстрації та обліку в сфері авторського права і суміжних прав ідентифікацію осіб, розміщення, зберігання, отримання і передавання даних, інформації, документів тощо під час здійснення процедур щодо об'єктів, суб'єктів, прав і правочинних договорів, інших дій, операцій у сфері авторського права і (або) суміжних прав, користування іншими сервісами, запровадженими електронними майданчиками". Після слів "електронна пошта" додати словосполучення "електронний майданчик" та знак "кома", далі за текстом. В кінці речення після слів "своїх прав" додати знак "кома" та слова "з обробкою інформації через електронні майданчики". У частині четвертій "Слова та знаки в електронній системі адміністрування": "у порядку, встановленому організацією колективного управління" замінити словами "через електронні майданчики". У частині першій пункту 5 слів "електронна пошта" додати слова "електронний майданчик" та знак "кома", далі за текстом. Додати пункт 8 наступного змісту: "користуватися сервісами, запровадженими електронними майданчиками". У частині другій після цифр 1, 6 додати знак "кома" та цифру…

які виникли після набрання ним чинності, а в частині функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторського права і (або) суміжних прав та електронних майданчиків - через 30 днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті установи оголошення про початок функціонування зазначеної електронної системи, але не пізніше 1 липня 2019 року". якщо Верховна Рада проголосує "за" в першому читанні, дасть можливість запустити роботу над 7539,

Шановні колеги, я хочу всіх привітати з прийняттям попереднього законопроекту, і переконаний, що ми проголосуємо і за це, відкриються неймовірні можливості до розслідування тих фактів порушення авторського права і чинного законодавства, яке регулює питання захисту інтелектуальних прав, зокрема з боку екс-прем'єр-міністрів країни, міністрів, депутатів Верховної Ради, таких набереться багато. починаючи від прем'єрів-камікадзе, до колишніх депутатів-регіоналів. Ми підтримуємо прийняття і І переконаний, що практику, коли мізерна кількість проваджень, які відкриває Міністерство внутрішніх справ з приводу порушення авторських прав, суттєво зросте. відкриємо нові можливості для, по-перше, розвитку інновацій в країні, розвитку і модернізації вищої школи в країні. Відтак це суттєво збільшить рівень конкурентоспроможності і національної економіки, а це шлях до нових робочих місць, це шлях до збільшення зарплат, збільшення відрахувань ЄСВ до Пенсійного фонду, збільшення пенсій. І, звичайно, збільшення економічного суверенітету і нашої держави, коли ми будемо незалежні від міжнародних валютних фондів,

Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги народні депутати! Команда Радикальної партії послідовно підтримує всі законопроекти, які спрямовані на захист авторських прав, на захист творчих людей в Україні. ми просто зобов'язані сьогодні створити в країні умови, щоб українці могли заробляти своїм інтелектом, щоб автори тих чудових творів, які створюються на нашій квітучій землі, щоб вони могли жити на доходи, які створені їх розумом. Треба заробляти не продажем сировини за кордон і не продажем людей за кордон, те, що сьогодні, на жаль, масово відбувається. Бо ця шалена еміграція, яка є, це є свідченням абсолютно хибної економічної моделі, яку сьогодні проводить українська влада. Тому її треба міняти докорінно. Треба робити ставку на інтелект, треба робити ставку на високі технології, і ці законопроекти якраз на це і спрямовані. Тому ми підтримали і попередній законопроект, підтримуємо і цей. Давайте зробимо ставку на майбутнє, давайте зробимо ставку на інтелект, давайте зробимо економічно вигідним заробляти не експортом сировини, а своєю розумовою працею. Іншого варіанту успіху для України немає. Тому що сировина завжди коштує врази і в десятки разів дешевше ніж готова продукція, яка містить творчу складову, яка містить інтелектуальну складову, яка містить високотехнологічну складову. Україна має абсолютно всі можливості для того, щоб зробити якісний прорив для того, щоб стати інтелектуальним і виробничим хабом Європи для того, щоб стати європейською точкою зростання, а не вічним позичальником, не вічним боржником залежним від інших країн, якому розповідають, що йому робити з землею, з мовою і з іншими життєвими потребами. Тому тільки розвиток, тільки інтелект підтримуємо цей закон. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Андрій Помазанов передає слово для виступу Ігорю Гузю. Будь ласка, пане Ігорю. Шановні друзі, дві хвилини вашої уваги. Я хочу виступити з дуже важливого питання для жителів міста Луцька. Уже більше року в місті Луцьку немає мера, міського голови, який, на жаль, помер. Більше року український парламент не може прийняти рішення про вибори в місті Луцьку, це ганебна ситуація. Я народився, живу і, напевно, буду жити в своєму рідному місті, і коли до мене звертаються лучани. Вони мені задають питання, що таке, що заважає українським парламентарям всього-на-всього призначити вибори Луцького міського голови. Я закликаю тут присутніх людей, сьогодні має розглядатися або завтра питання виборів в органах місцевого самоврядування, і знову Луцьк відфутболюють. Це неправильно, це несправедливо, кожна сесія міської ради триває з бійкою, міняються секретарі, змінюються комісії і так далі. Вирішення цього питання єдине – це перевибори міського голови депутатського корпусу. Хто переможе на цих виборах, має легітимно керувати містом. Виборці говорять про те взагалі, яке відношення має мати Верховна Рада для того, щоби прийняти рішення про вибори. Тому не за білих, не за червоних, не за зелених, не за будь-яких. Луцьк потребує виборів. Я звертаюсь до Андрія Парубія. Я звертаюся до Петра Порошенка дати команду фракції БПП підтримати рішення про вибори в Луцьку, і це розставить всі крапки над "і", іншого варіанту немає. Друзі, прошу ще раз увесь парламент підтримати вибори в місті Луцьку. Дякую. Обговорення завершено, переходимо до прийняття рішення. Колеги, я прошу усіх зараз запросити в зал. Я хочу нагадати, що коли ми приймали попередній законопроект, була домовленість, що під стенограму буде зачитана одна з правок в проект Закону 7539. Тому я поставлю на голосування, знову ж таки, з пропозиціями, які Співаковський під стенограму оголосив з трибуни. зараз, щоб ми голосування провели ефективно, всім зайняти робочі місця. І я прошу голів фракцій запросити депутатів і зайняти робочі місця. Отже, можемо переходити до прийняття рішення? Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав (№ 7539) за основу з правками, які оголосив з трибуни Верховної Ради України доповідач Співаковський Олександр Володимирович. За основу прошу проголосувати, і прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. За-186 Я поставлю раз на повернення. Покажіть по фракціям. Будь ласка, займіть робочі місця. я ставлю пропозицію повернутися до розгляду проекту Закону 7539, до розгляду пропозиції комітету прийняти за основу. Прошу проголосувати за повернення. Прошу підтримати. Прошу проголосувати.

Я розумію, що була узгодженість, коли ми голосували за попередній закон…. Отже, готові? Отже, прошу приготуватися до голосування. Якщо не пройде зараз, дамо на доопрацювання. Отже, я ставлю ще раз пропозицію, щоб проект закону… щоб ми повернулися до пропозиції комітету розгляду проекту Закону 7539 повернутися. Прошу проголосувати, хто підтримує повернення. Прошу проголосувати за повернення. Голосуєм. 20 голосів – це надто багато. Наступна пропозиція, яка є по Регламенту: направити в комітет для підготовки на повторне перше читання. Цю підтримаєте пропозицію? Так? Отже, я ставлю пропозицію, що проект Закону 7539 направити до комітету для підготовки на повторне перше читання. Прошу підтримати, щоб ми не втратили законопроект. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу проголосувати: в комітет на повторне перше читання. За-231 Рішення прийнято. Колеги, хочу вам сказати, наступних два закони є дуже короткими. Це є друге читання, і тут буквально по кілька правок. І тому я прошу всіх не розходитися, і дуже уважно і швидко щоб ми змогли ці закони пройти. Отже, це друге читання, тому нема необхідності в іншій процедурі. Перший. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення, І я запрошую до доповіді заступника голови комітету Бабак Олену Валеріївну. Будь ласка, пані Олена. Колеги, не розходьтеся, голосування буде за кілька хвилин.

та Національного банку України. 32 правки враховано, в тому числі і редакційно, 4 правки відхилено як такі, що суперечать завданням проекту. Підготовлену редакцію проекту узгоджено з Мінрегіоном, Нацбанком, Асоціацією міст України, профільними асоціаціями підприємств-надавачів комунальних послуг. Звертаємо увагу на такі концептуальні зміни до другого читання. Проект доповнено визначенням термінів: спеціальні рахунки для кредитних коштів у спеціальних законах. Доповнені джерела коштів, що зараховуються на ці спецрахунки. Визначено, що крім коштів міжнародних фінансових організацій, це можуть бути кошти іноземних фінансово-кредитних установ або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів або кредити позики, або кошти, що залучені державою чи суб'єктами господарювання в зазначених сферах під державні чи місцеві гарантії. Спрощено норму про заборону звернення стягнення та накладення арешту на кошти, що перебувають на спецрахунках без визначення джерел їх надходження, оскільки вони наведені в нових термінах. Доповнено нормою про те, що власник спеціального спеціального рахунку для кредитних коштів забезпечує здійснення контролю та несе відповідальність за цільове використання коштів. Головне юридичне управління завізувало законопроект із зауваженнями. За результатами розгляду порівняльної таблиці до законопроекту комітет 18 квітня цього року прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в другому читанні та в цілому як закон. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Колеги, всього кілька правок є відхилених. На підтвердження будуть, так? Я буду їх зачитувати спочатку, а ви будете називати. 5-а. Не наполягає.

яка передбачає, ну, крім того, що вона суперечить 116 статті Регламенту, по суті, правка пропонує відкриття поточних рахунків спеціальним режимом для кредитних коштів, які не передбачені банківським законодавством. Крім того, де-факто правка пропонує,

антизаконна, антидержавна правка. Прошу поставити першою правку Андрієвського на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу прокоментувати, пані Олено. Олександра Володимирівна, я прошу вас дуже уважно прочитати визначення цього терміну. Це якраз термін, який говорить, заради якого фактично приймається цей закон. Мова йде про те, що виключно це кошти інвестиційні, які залучаються або міжнародних фінансових установ, або інших міжнародних фінансових організацій під міські або державні гарантії і виключно на реалізацію інвестиційних… Дайте мне слово. отриманих від міжнародних фінансових організацій, іноземних фінансово-кредитних установ чи відповідно до міжнародних договорів або коштів, залучених державою або суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання, водовідведення

30 секунд, будь ласка. Ви завершили, так, пані Олена? Колеги, ви скажіть, ще багато буде поправок на підтвердження? Ще багато буде поправок на підтвердження?

Це написано: "Іноземних фінансових кредитних установ". Це зовсім не має жодного відношення до комунальних і державних гарантій міжнародних фінансових організацій. (або) суб'єктами господарювання. Це зовсім інші речі. Завтра з офшорів повитягають сюди гроші, будуть вкладати як іноземні інвестиції незаконні і не будуть мати права арешту, коли буде доведено, що це є незаконні гроші. Дякую. Давайте залишайте першу редакцію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олена, ще репліка і переходимо до голосування. Олександра Володимирівна, але далі написано чітко, що це виключно для підготовки для виконання інвестиційних програм. І цією статтею передбачено, в якій спосіб інвестпрограми програми затверджується. Мова йде про те, що це виключно на інвестиції в комунальну інфраструктуру, під інвестиційні програми, які затверджуються у встановленому законодавством порядку. Ми захищаємо ресурс інвестиційний

теплопостачання, під визначені цілі на цільові інвестиційні програми. Да ми кожну копійку маємо захищати на ці цілі сьогодні. Я не знаю, з чого треба… Отже, ми переходимо до голосування. Депутат Кужель на підтвердження ставить 1 правку. Комітет просить підтримати. Колеги, я прошу бути на місцях робочих. Зараз я ставлю на голосування пропозицію, щоб 1 поправка була підтверджена. І комітет просить, щоб ми підтвердили поправку № 1. Отже, хто підтримує дану правку, прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

Теж касається - перше - порушення Регламенту 116 статті, вона не була в першому читанні. А друге, правка пропонує передати НКРЕКП повноваження профільного міністерства і затвердження порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання в сфері центрального водопостачання та водовідведення на загальному рівні. По суті, ця правка звужує компетенцію Кабінету Міністрів України передаючи її НКРЕКП, яка де-факто знаходиться під контролем Президента. Прошу поставити на підтвердження. Дякую. Олена Бабак. що для тих суб'єктів господарювання, які сьогодні регулюються органами місцевого самоврядування і отримують ліцензію обласних державних адміністрацій, то саме для них не НКРЕКП повинно визначати порядок розроблення інвестпрограм, а має це робити Кабінет Міністрів України. Тому тут якраз розділяється, що для суб'єктів, яких регулює НКРЕКП, НКРЕКП встановлює порядок розроблення інвестпрограм, а для суб'єктів, які ліцензіати ОДА, а тарифи встановлюють місцеве самоврядування, то інвестпрограми для них порядок розробляє Кабмін. Це, навпаки, правка направлена на врегулювання тої ситуації, яка сьогодні склалась, що НКРЕКП для всіх такі програми встановлює в той час, як вони не є суб'єктами регулювання Національної комісії. І має бути чітко зазначено, що для них інвестпрограми розробляє Кабінет Міністрів. Тому я дуже прошу, ще раз… ГОЛОВУЮЧИЙ.

я ставлю на голосування правку номер 2, яку Олександра Кужель ставить на підтвердження. Комітет просить підтримати. Отже, хто підтримує цей закон і хто підтримує комітет, прошу проголосувати "за". 2 правка на підтвердження. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. За-182 Рішення не прийнято. Кужель включіть мікрофон. Щоб скоротити, зразу прошу поставити на підтвердження правку номер 3 Бабак і правку номер 4 Андрієвського. Крім того, редакція другого читання частини дев'ятої. Оці всі поправки, які ми ставимо, це в котрий раз показує порушення Закону України і Регламент роботи Верховної Ради, які повністю міняють суть закону з першого читання на друге. І тому 3 і 4, прошу поставити на підтвердження. Пані Олена. Олена Бабак, 3 і 4, прокоментуйте, будь ласка Шановні колеги! Мова йде про те, що ми цими правками уточнюємо, про які кошти ми говоримо. І ми кажемо, що це кошти залучені в рамках міжурядових договорів або кошти у вигляді кредитів, позик, залучених державою, або під державні та місцеві гарантії, на поточні рахунки. Абсолютно незрозуміло, чому ми збиваємо такі важливі правки Друзі, мова йде про те, що в житлово-комунальній сфері по боргах "Нафтогазу" стягується з підприємств кожна копійка, яка іде на інвестиції. Ми зараз цим законом намагаємося захистити цей інвестиційний ресурс, а ми все повністю повністю валимо і руйнуємо механізми захисту інвестицій в комунальну інфраструктуру населених пунктів України. Шановні колеги, велике прохання підтримати… Отже, я ставлю на голосування поетапно: спочатку 3-ю, а потім 4 правку, яку депутат Кужель ставить на підтвердження. І прошу всіх бути в залі. 3 правка, комітет просить підтримати на підтвердження правку номер 3. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати поправку номер 3, будь ласка. За-195 Рішення не прийнято. І правка 4 на підтвердження, комітет просить підтримати. Хто підтримує комітет, прошу голосувати "за".

Пане Голово, я звертаю вашу увагу, що я дуже багато буду статей ставити на підтвердження. Чому? Тому що пані Бабак і пан Андрієвський, порушивши Регламент України, внесли нову редакцію, в якій протягнули, в кожній статті, які я ставлю на підтвердження, крім міжнародних договорів і договорів з державними установами, які може держава контролювати і гарантувати, просто написали позики будь-яких суб'єктів господарювання, це ми не маємо права. Якщо ми живемо в державі правовій, то будь-яка позика повинна захищатися законом однаково: чи це є український підприємець, чи є вона іноземна. А якщо з офшорів буде заходити з сліпих трастів А так поставити на підтвердження 30 секунд додайте, будь ласка. Ще раз перерахуйте, будь ласка,

як міжнародних фінансових установ, а я читаю: "фінансові інвестиції національного походження чи отриманих з бюджетів всіх рівнів". Це була правка Бабак, яка не пройшла комітет. Тому що якраз сказали, що національного походження інвестиції ми будемо захищати в інший спосіб, через ескроу-рахунки і так далі. А ми будемо на сьогодні цим законом регулювати інвестиції міжнародні. Але, шановні колеги, мова йде про те, що весь закон вносить правки в діючі закони: про питну воду, про теплопостачання – і в контексти ці правки вимог до інвестиційних програм. Ці інвестиційні програми мають чіткі регламенти затвердження і проходження. І всі ці кошти, які ми намагаємося захистити від стягнення, вони проходять процедуру затвердження інвестиційних програм. І ми, власне, захищаємо їх. Але, можливо, якщо ви одну фразу… треба вилучити фразу про… іноземні фінансово-кредитні установи. І, наприклад, це такі компанії, як NEFCO, вони йдуть на міжнародну… JICA, це є… Тому, власне, це є кошти, які сьогодні Україна залучає, вони не є міжнародними фінансовими інституціями… є ті суб'єкти, які дають кредитний ресурс Україні. І ми захищаємо кожну копійку, яка йде на інвестиції, водопровід, каналізацію і теплопостачання населених пунктів. Шановні колеги, ми руйнуємо можливості захисту цих коштів тим, що ми не дозволяємо захищати цей ресурс. Але для того, щоб зберегти закон, можливо, ми можемо, погодившись… …питання "іноземні фінансово-кредитні установи". Одну фразу, якщо вилучити, можливо, тоді голосувати. "Іноземні фінансово-кредитні установи". Це була правка, це вилучити. Отже, колеги, зараз я поставлю ці правки на голосування. Ми переходимо до прийняття вже закону. Я продовжую засідання до завершення розгляду закону і прошу всіх зайти в зал, і приготуватись до прийняття рішення. Я прошу усіх голів фракцій запросити депутатів у зал, ми переходимо до прийняття рішення.

Колеги, ми зараз шукаємо з комітетом компромісну позицію, яка може нам дати можливість без підтвердження всіх правок вийти на голосування. І поки народний депутат заходить в зал, я прошу запрошувати, я даю Кужель слово і сподіваюсь, що ви знайдете компроміс. Будь ласка, пані Олександра. пані Бабак. По всьому закону вилучити, що цей закон впливає і має право на іноземні фінансово-кредитні установи суб'єкти господарювання, які надають позики. Можуть бути тільки міжнародні договори, міжнародні організації або договори між комунальними підприємствами і міжнародними організаціями. А просто іноземні фінансово-кредитні установи і суб'єкти господарювання працюють по законам України. Шановні колеги, ну давайте це питання поставимо на голосування залу. Якщо ми вилучаємо будь-який інший кредитний ресурс, який може надходити на інвестиції, на виконання інвестиційних програм, ну, наприклад, за договорами концесій,

просимо "Батьківщину" озвучити свою пропозицію і прошу Голову Верховної Ради її поставити на голосування. Якщо зал погодиться з такою пропозицією, то, звичайно, таке буде рішення Верховної Ради. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Сергій, сформулюйте так під стенограму, щоб воно могло бути виписано в законі, в тіло закону. Включіть мікрофон. Сергій Соболєв. І, будь ласка, займайте робочі місця. 12:00:17 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв, "Батьківщина". Наша пропозиція: всі поправки по тексту, щоб ми не ставили на підтвердження кожну статтю, залишити загальну редакцію. Міжнародні установи, державні установи – залишаємо в редакції. Міжнародні організації – залишаємо в редакції. І це є остаточна редакція, з якою ми голосуємо, і, крім того, залишаються з попереднього проекту – це державні гарантії. І в такій редакції голосуємо:

Я розумію, ця пропозиція є компромісна. Я не буду повертатися до правок 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї. Я поставлю відразу з цією пропозицією, яку озвучив Соболєв і Олена Бабак. Готові, так? Отже, я зачитую. Прошу підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законів України (№ 6578) з пропозицією, яку озвучив під стенограму Сергій Соболєв, а також Олена Бабак, включаючи правку 1-у, 2-у, 3-ю, 4-у з поправками, які озвучив Соболєв, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. В редакції комітету з правками, які озвучив Сергій Соболєв і Олена Бабак, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Підтримаєм, колеги? За-259 Закон прийнятий в важкій дискусії, але ми змогли вийти на позитивне рішення. Зараз згідно Регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. О 12:35 прошу всіх прибути в зал. Наступний закон, який стоїть у нас в порядку денному, 6141, надзвичайно важливий для банківської діяльності. І я прошу і представника комітету, Павло Олександрович Різаненко, і авторів правок прибути в зал вчасно, щоб ми вчасно могли почати розгляд даного закону.

Вони будуть включатися без обговорення, і тому я прошу ще раз фракції по тих законах визначитись з приводу свого голосування, щоб ми змогли швидко і ефективно пройти. І також хочу повідомити, що в нас стоїть після включення в порядок денний сесії питання окремих позачергових виборів. Комітет підготував 48 неконфліктних пропозицій щодо проведення виборів. Але перед тим, як в них входити, я поставлю на рейтингове голосування, щоб побачити, чи маємо ми сьогодні шанс пройти цей блок проведення позачергових місцевих виборів. Зараз прошу всіх приготуватися до активної і плідної роботи. І ми переходимо до розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (№ 6141). І я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Різаненка Павла Олександровича. Будь ласка, пане Павло. І авторів правок прошу приготуватися до роботи, а готів фракцій я прошу запросити депутатів у зал. Доброго дня, шановні колеги. Павло Різаненко, голова підкомітету з цінних паперів та фондового ринку Комітету фінансової політики та банківської діяльності. Сьогодні вашій увазі пропонується до другого читання розглянути законопроект щодо деяких змін до законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій, реєстраційний номер 6141 (від 27.02.2017 року), за авторства депутатів Різаненка, Довбенка та Полякова. Нагадаю, що 27.02.2018 року проект прийнято в першому читанні, рівно рік після його реєстрації. Всього до другого читання надійшло 56 пропозицій від народних депутатів: за авторства Різаненка – 39, Довбенка – 9, Полякова – 3, Демчака – та від групи п'яти депутатів Всеукраїнського об'єднання "Свобода" – 3. Враховано загалом 53 правки, відхилено 3. Нагадаю, що проектом передбачається запровадження в Україні інституту іноземного фінансового посередника, номінального утримувача глобального кастодіана. Для прикладу, це такі міжнародні установи, які виконують такі функції в Західній Європі або в Сполучених Штатах, як BNP Paribas, BNW Mellon, Sitibank, DeutscheBank, HSBC Securities Services та JP Morgan та інші. Прийняття проекту дозволить іноземним інвесторам з меншою кількістю бюрократичних процедур та з більшою довірою до глобальних зберігачів інвестувати кошти в українські цінні папери, ОВДП, акції українських емітентів, боргові цінні папери та інші цінні папери. За попередніми оцінками Комісії з цінних паперів та фондового ринку, та професійних учасників ринку, потенційно в українську економіку протягом року може бути залучено близько 100 мільярдів гривень додатково, дякую чи прийняттю та запровадженню даного інституту номінального утримувача глобального кастодіана. Законопроект підготовлено до другого читання робочою групою комітету у складі: НКЦПФР (Комісії з цінних паперів та фондового ринку), НБУ, Нацдепозитарію, Державної служби фінансового моніторингу, професійних учасників фондового ринку, об'єднань страховиків, банків та експертів. До другого читання проект доопрацьовано з таких питань, враховуючи висновки ГНЕУ щодо необхідності передбачення аналогічного механізму номінального утримувача також для українських інвесторів через українські депозитарні установи за кордоном. Тобто це не односторонній рух, законопроектом передбачається можливість такого ж інституту для українських інвесторів в іноземних країнах. Врахована пропозиція НБУ щодо закріплення на рівні закону механізму рахунку у цінних паперах номінального утримувача депозитарія-кореспондента для виконання вимог Міжнародної депозитарно-клірингової компанії Euroklir. Доопрацьовано важливе питання фінансового моніторингу, спрощена ідентифікація та верифікація номінального утримувача та його клієнтів відповідно до четвертої директиви ЄС № 2015/849. Врегульовано питання недопущення відкриття рахунків цінних паперів номінального утримувача в іноземній фінансовій установі, яка створена відповідно до законодавства держави-агресора. А також передбачено, що клієнтом номінального утримувача не може бути особа, до якої застосовано міжнародні санкції чи санкції відповідно до Закону України "Про санкції". Здійснено відповідно техніко-юридичні корегування проекту закону. Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій в другому читанні та в цілому. Я б також хотів би трошки іншими словами донести те ж саме, менш технічно, але, можливо, більш зрозуміліше. Сьогодні іноземні інвестори для того, щоб придбати українські цінні папери, повинні відкривати рахунки в локальному депозитарії, тобто українській юридичній особі. минулому ми знаємо, в якому інституційному середовищі ми працюємо, і були випадки, коли такі цінні папери зникали, були скандали навіть позаминулого року. такі глобальні інвестори, вони довіряють своїм утримувачам цінних паперів, імена яких я до того говорив. Даним законопроектом передбачається, що ці міжнародні банки можуть стати депозитаріями, по суті, номінальними утримувачами, депозитаріями в нашій країні. Але так само даним законопроектом передбачено, що вони повинні будуть дотримуватись вимог по обліку, розкриттю, дотриманню корпоративних процедур, а також саме вони повинні будуть здійснювати, по суті, фінансовий моніторинг, по цим рахункам. Законопроектом також передбачено і певні - те, що я сказав, - санкційні речі. Не зможуть відкривати такі рахунки представники країни-агресора, не зможуть відкривати нерезиденти або компанії, зареєстровані в країнах, які не дотримуються вимог FATF, тобто вимоги досить жорсткі. Законопроект дуже якісно і довго пропрацьовувався з залученням всіх експертів. Пропоную розглянути його. Якщо є зауваження к поправкам, їх обговорити. І я ще озвучу певні техніко-юридичні неузгодженості, які ГНЕУ звернуло увагу, юридичний відділ. Їх дуже мало, буквально три, вони технічні. Дякую вам. Отже, переходимо до обговорення. І я хочу наголосити, що правок до даного законопроекту є небагато, тому йому обговорення пройде швидко. І прошу всіх запросити в зал. І прошу голів фракцій, і представників фракцій максимально запросити депутатів в зал. Отже, я буду зачитувати правки. Хто хоче зачитати ту чи іншу правку шляхом підняття руки, може до мене звернутися.

Демчак. Включіть мікрофон Демчаку, будь ласка. дуже правильний законопроект, який дає можливість залучити інвесторів, зарубіжні інвестиційні компанії, які можуть працювати. Але, на жаль, у цьому законопроекті зазначено, що вони можуть працювати тільки через іноземних номінальних утримувачів. Як сьогодні доповідач сказав, мій колега із Комітету фінансової політики і банківської діяльності, це Deutsche Bank, Сіtіbank, BNP Paribas. Але ми таким чином дискредитуємо наших учасників, дискредитуємо українські банки, українські інвестиційні компанії. Вони могли б також виконувати таку функцію, в тому числі для іноземних інвесторів. Тому пропоную поставити правку номер 18, проголосувати її і прийняти її в цілому. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу прокоментувати. Взагалі-то законопроектом, даною правкою, тут, вона досить об'ємна, враховано дуже багато аспектів це тут є і по поводу обмеження щодо санкційного списку, хто не може відкривати. І ми зробили, в дійсності, на комітеті, дзеркальну систему, тобто не тільки іноземні кастодіальні і глобальні зможуть працювати в Україні, ми передбачили можливість українським депозитаріям за аналогічними принципами, якщо це дозволяє законодавство іншої країни контрагента, так же само відкривати аналогічні рахунки номінального утримувача, тобто через українські депозитарії українські клієнти зможуть утримувати іноземні цінні папери. У нас була лібералізація валютного законодавства. Ви знаєте, що сьогодні громадяни України можуть відкривати рахунки за кордоном, до 50 тисяч доларів в рік, і купувати цінні папери. І зможуть вони їх обліковувати, утримувати в українських депозитаріях згідно даного закону і згідно, до речі, даної правки. Тому правку потрібно врахувати. Дякую. Отже, дана правка врахована редакційно. Я розумію, що автор правки наполягає, щоб врахувати її повністю. Ставити на голосування? Отже, я ставлю на голосування правку 18, яку комітет врахував редакційно. Автор наполягає, щоб врахувати її повністю. Хто підтримує дану пропозицію по правці 18, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

За-78 Рішення не прийнято. Колеги, я прошу заходити в зал. І я продовжую зачитувати правки.

положення Закону про депозитарну систему України положенням щодо заборони проведення всіх депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача у разі систематичного, а ми визначаємо, що систематичне це більше ніж в три рази, порушення вимог щодо розкриття номінальним утримувачем інформації про власників та належні їм цінні папери або операції з відповідними цінними паперами. Ці зміни потрібні для гарантування неможливості систематичного ухиляння номінальних утримувачів від обов'язку розкривати інформацію про власників та належні їм цінні папери або операції з відповідними цінними паперами на вимогу відповідних контролюючих органів. Тобто потрібно створити механізм, що якщо є таке ухиляння, що має бути відповідне покарання. На жаль, поки що такого механізму в цьому законопроекті немає, ми пропонуємо такий механізм запровадити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу прокоментувати. 12:51:55 РІЗАНЕНКО П.О. Тут написано, що правка відхилена, але, мабуть, було б більш коректно Вона врахована по суті 52 правкою, зверніть на неї увагу, якою запроваджуються санкції за недотримання номінальним утримувачем режиму виконання своїх обов'язків. Нею зазначено, 52-ю, що у разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації у випадках, встановлених законом, заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, щодо якого не було розкрито зазначену інформацію. Тобто ваша концепція або пропозиція, вона врахована просто іншою правкою по своїй суті. Ви наполягаєте на голосуванні, пане Юрій? Наполягає Левченко. Хочу нагадати, це фактично є заключна правка, через дві хвилини ми переходимо до голосування і я прошу всіх повертатися на робочі місця і приготуватися до прийняття рішення. Отже, я ставлю на голосування поправку 51 групи авторів Левченко, Іллєнко, Головко. Комітет її відхилив, але автори наполягають на голосуванні. Хто підтримує правку 51, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

52-а. 55-а. 56-а. Ми завершили, колеги, обговорення. Зараз я дам заключне слово Павлу Олександровичу, і після того ми переходимо до прийняття рішення. Тому я прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Будь ласка, 2 хвилини, Павло Олександрович. Включіть мікрофон. З метою забезпечення збалансованості та цілісності законопроекту, враховуючи результати обговорення між депутатами і фракціями, з метою комплексного врегулювання відповідних правовідносин необхідно врахувати правку, яка була поставлена, але не підтверджена, це 18-а. Також до законопроекту були висловлені певні зауваження Головним юридичним управління Апарату ВРУ, з яким Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності погоджується, та задля чіткого розуміння редакції стенограми прошу з метою уникнення двозначного трактування чи виникнення колізій врахувати таке. Я роздавав представникам фракцій таку от таблицю. Якщо хтось її не отримав, то може її отримати. Тут три маленьких технічні правки, всім пояснювалось, я їх просто зачитаю. Тут заміна певних слів, яке на суть не впливає. Перше. У абзаці сьомому підпункту 10 пункту 4 (це на сторінці 15 порівняльної таблиці, це перший абзац, рядок 54) слова "вони" замінити словами "зазначені установи". Це просто конкретизує норму, для того щоб не було різночитання між "вони" та "зазначені установи", які згадуються в цьому ж параграфі. Друге. У абзаці п'ятому підпункту 15 пункту 4 (це на сторінці 18 порівняльної таблиці, це рядок 76) слова "інформації клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача" замінити на слова "іншої інформації". Ця правка стосується саме надання інформації на вимогу контролюючих органів. Передбачено параграфом 1 вище там в цій правці, яка надається по замовчуванню законом, а в даному параграфі мова йде про іншу інформацію, яку можуть ці органи витребувати в порядку, встановленому Комісією з цінних паперів. Це дозволить запобігти можливим зловживанням депозитарних установ при ідентифікації клієнтів… ГОЛОВУЮЧИЙ. (це останній абзац у рядку 88 на сторінці 24 таблиці) перенести в кінець абзацу. Це абзац вісім частини один статті 10, тобто з однієї частини переноситься в іншу в цьому ж абзаці, доповнивши редакцію змін на початку словами "та/або в разі ненадання клієнтам документів чи відомостей, необхідних…". Це дозволить запобігти можливим двозначним тлумаченням. Пропонується народним депутатам України підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (№ 6141), підтримати в другому читанні та в цілому з урахуванням щойно зачитаного під стенограму. Дякую. Отже, обговорення завершено. Просить ще одну хвилину голова комітету. Включіть мікрофон Довбенку, одна хвилина. І переходимо до голосування. Будь ласка. Від фракцій немає виступів, колеги. зміни, які не допускають роботу на українському фондовому ринку резидентів країни-агресора. І я хочу сказати, це є дуже великий плюс. Крім того, зафіксований чітко механізм забезпечення протидії відмивання коштів і фінансування тероризму. Тому я вважаю, а плюс те, що говорив пан Різаненко про забезпеченість і захищеність права власності інвестора, відповідає світовим практикам. Ось чому, враховуючи все це, прошу від імені комітету підтримати цей законопроект 6141. Я думаю, що він забезпечить нам надходження іноземних інвестицій в нашу країну, що на сьогодні є вкрай важливим і актуальним. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І ще одну правку. Долженков, одна хвилина. Дякую, шановний головуючий. Шановні громадяни, є певна процедура, вона передбачена Законом України "Про Регламент Верховної Ради України". Фракція "Опозиційний блок" підтримуватиме зазначений законопроект як такий, що сприяє захисту інтересів іноземних інвесторів. Але, шановні колеги, зараз ми є свідками того, що порушується процедура розгляду зазначеного законопроекту в другому читанні. Є певний, був строк подання відповідних правок, зараз представник

змінюють зміст зазначених норм. Тому пропозиція полягає в наступному. Голосувати законопроект 6141 без озвучених з голосу зазначених пропозицій представником комітету. Ми підтримуємо редакцію таблиці комітету. Дякую. Коментувати будете, пане Павло? в одному параграфі змінюється "вони" на "зазначені установи", тобто в іншому параграфі просто переноситься те, що є в тексті в цьому параграфі з середини в кінець, там, тобто цього параграфу. В третьому відбувається заміна, так, от я так розумію, що турбує, мабуть, рядок 76 останній абзац та правка технічна 2, яка зачитувалася. Ще раз повторю, чого це стосується. В нас взагалі цей розділ, до якого... про якій тут іде мова, стосується фінансового моніторингу, тобто наші установи, суб'єкти фінмоніторингу, правоохоронні органи повинні мати доступ до інформації хто володіє якими цінними паперами, це норма і це як для українських дипустанов, так і для номінального утримувача іноземного, який запроваджується цим законопроектом. І от тут є два параграфи: один говорить, який об'єм інформації по закону, і інший, другий параграф, говорить, що об'єм інформації, який надається, згідно положення, яке повинна прийняти Комісія з цінних паперів. І тут іде заміна просто слів "інформація клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача" на "іншої інформації", яку по суті визначає Комісія з цінних паперів. Це їх парафія, це їх зона відповідальності. Я все-таки просив би зал підтримати законопроект з даними технічними правками. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, переходимо до прийняття рішення. Прошу зайняти робочі місця. прошу з лож повернутися і наблизитися до карток для голосування. Ми переходимо до прийняття рішення, і я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (№ 6141) з поправками, які озвучив під стенограму голова підкомітету Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Різаненко Павло Олександрович в другому читанні та в цілому.

Готові, так? Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуєм, колеги.

По фракціях покажіть, будь ласка. Отже, колеги, обговорення завершене. Колеги, як комітет порадить. Тобто у нас є два варіанти. Один варіант – це повернути в комітет на доопрацювання.

Колеги, ми радимось, власне, у формулюванні, яке може набрати в залі голоси. Я прошу Комітет банківської діяльності порадитись між собою.

Колеги, проходять зараз консультації. Хто сформулює пропозицію компромісну? Будь ласка, сформулюйте. Олег Ляшко. Включіть мікрофон, 1 хвилина. Компромісна пропозиція. 13:04:53 ЛЯШКО О.В. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримає цей важливий закон, який дасть можливість залучити іноземні інвестиції в Україну. Хоча для нас ключове – це захист внутрішнього інвестора, тому що, коли держава створює умови, що власні роботодавці не мають можливості нормально працювати, то ніякий закордонний інвестор сюди не прийде, до тих пір, поки не комфортно в рідній країні відчуватиме себе національний виробник. Ми підтримаємо цей закон за умови відхилення 2 поправки Павла Різаненка, де необґрунтовано і незаконно розширюються повноваження нацкомісії по фінансах і послугах. Комісія незаконно створена, їм дають у ручному режимі повноваження кошмарити національного виробника. Вони й так всі від України біжать, як чорт від ладану. Ми хочемо, щоб в Україні були комфортні умови для роботи для національного бізнесу. Тому цю поправку, другу, знять,

Шановні колеги! Я вже говорив про те, що ми підтримуємо редакцію комітету, яка зафіксована в таблиці, оскільки там було запропоновано три пропозиції. З них дві не є техніко-юридичними. Якщо з першою пропозицією можна погодитись, коли вони змінюють на зазначені установи,

речі, іду на компроміс, оскільки це фактично є вже частково порушення Регламенту. Але ця правка, вона дійсно техніко-юридична, коли вони замінюються на зазначені установи. Без останніх двох правок ми підтримуємо законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, тепер увага! Я першим поставлю на голосування повернення до розгляду закону. А потім поставлю його з формулюванням без другої поправки. Без другої і третьої? Це вже якась нова пропозиція. Спочатку давайте повернемось. Отже, прошу зайняти робочі місця, приготуватись до голосування. Отже, перша буде пропозиція повернутись. А потім, якщо комітет підтримує, - без другої і третьої, так? Перша пропозиція - повернутись. Прошу проголосувати за повернення.

Дякую. Тоді я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій (6141) з пропозиціями, які озвучив Різаненко Павло Олександрович, окрім 2-ї і 3 правки, яка є в порівняльній таблиці, в другому читанні та в цілому. Хто підтримує, я прошу голосувати. За-244 Рішення прийнято. Тобто в другому читанні з техніко-юридичними правками. Колеги, тепер великий блок включення в порядок денний сесії. Я прошу не виходити з залу, зараз буде важливий блок включення в порядок денний сесії без обговорення, я буду тільки називати закони я буду тільки називати закони і буде відбуватись по них голосування. Отже, прошу приготуватись, зайняти робочі місця. Отже, хочу нагадати, всі проекти закону були опубліковані в порядку денному сесії, всі фракції мали змогу ознайомитись. І розпочинаємо. Перший. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України (№ 8265). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо.

Ви, можливо, не зорієнтувались, колеги. Це Закон "Про публічні закупівлі". Це прогресивний закон. Я думаю, що просто не зорієнтувались. Я ще раз ставлю, колеги, на голосування включення в порядок денний проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (8265). Прошу проголосувати і прошу підтримати, це лишень включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати.

За-206 Не прийнято рішення. щодо виконання Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та обслуговування під час футбольних матчів та інших спортивних заходів (8197). Прошу проголосувати, прошу підтримати. прошу голосувати. Підтримуємо

За-216 Я ще раз поставлю. Це була пропозиція, озвучена Павелком, головою бюджетного комітету, з тим, що цей закон необхідний до проведення у нас в Україні футбольних матчів міжнародного рівня. Я ще раз ставлю проект Закону 8197 на включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати.

денний сесії, проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності (8201). Прошу Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Бачу, не зорієнтувались. Будь ласка, займіть робочі місця. Я ще раз ставлю пропозицію включення в порядок денний сесії, проект Закону про внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності (8201). Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Уважно голосуємо. Прошу підтримати.

про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" щодо здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях (8264). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За-220 Я ще раз поставлю. Уважніше просто. Можливо, довше треба просто тримати, я не знаю. В В кількох людей не спрацювало, так? Тоді я роблю зауваження: у кількох людей не спрацьовує система. А вас я попрошу просто довше тримати, можливо, це буде більшою гарантією. Отже, я ще раз ставлю проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" (8264), включення в порядок денний сесії. Прошу уважно голосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо.

Заключний раз поставлю, третій, заключний раз, колеги, будь ласка. Чотири голоси, я прошу змобілізуватися, тому що під час голосування багато з депутатів просто не на місцях, під час голосування. Отже, я ставлю на голосування пропозицію включення в порядок денний сесії проекту Закону "Про Збройні Сили України" щодо здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (8264). Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо уважно кожен голос, прошу підтримати, голосуємо уважно.

Ви запросіть в зал, будь ласка, людей, ви не мене агітуйте, а агітуйте своїх колег по фракції, під час голосування просто люди виходять з залу. Отже, 8264 включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, прошу проголосувати уважно кожен голос, одного голосу не вистачило, прошу проголосувати, голосуємо, прошу підтримати.

Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону "Про особливості державної політики і забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій, Луганській областях" Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати, голосуємо.

прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати.

За-193 Рішення не прийнято. Наступний: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі права власності фермерським господарствам на земельні ділянки (8236 і 8236-1). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-225 Ще раз поставлю. Я ставлю ще раз на голосування пропозицію, що проект Закону 8236 і 8236-1 включити в порядок денний сесії. І прошу всі проголосувати, прошу підтримати, одного голосу не вистачило. Голосуємо, прошу підтримати. Прошу підтримати.

За-235 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності (8225). Прошу проголосувати і підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Голосуємо.

Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні (8331). Прошу проголосувати і прошу підтримати включення у порядок денний сесії. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. За-169 Рішення не прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" (8338). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення у порядок денної сесії. Голосуємо

Два голоси не вистачило, я ще раз поставлю. Ставлю на голосування проект Закону 8338, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Прошу підтримати включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати,

Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування державних посвідчень на право розповсюджувати і демонстрування фільмів і зміни умов розповсюдження фільмів та іншої аудіовізуальної продукції (8263 і 8263-1). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії, прошу проголосувати, голосуємо.

Наступний, проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні". Колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги, прошу підтримати.

За-215 Можливо, не зорієнтувалися, колеги. Я прошу, по-перше, запросити ще депутатів в зал. Прошу максимально змобілізуватися. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію, що проект Законупро внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" (8251) включити в порядок денний сесії, щоб комітет міг розглядати. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Я поставлю ще третій, заключний раз. Отже, проект Закону 8251 прошу підтримати включення до порядку денного сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Ще менше голосів. Не прийнятий. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної спадщини (8202 і 8202-1). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. За-236 Рішення прийняте. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру (8222). Прошу проголосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо!

Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (8159). Прошу проголосувати, прошу підтримати 8159. Голосуємо.

Наступний. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (8160). Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії.

Наступний. Проект Закону про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів (8335). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. І, колеги, не виходіть із залу, навпаки заходіть у зал і запрошуйте всіх своїх колег. За-219 Я ще раз поставлю. Будь ласка, пане Співаковський, ваш закон. Ще раз ставлю проект Закону 8335, включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, прошу підтримати.

Я третій, заключний раз поставлю, колеги. Прихильники закону, просто змобілізуйтесь і займіть робочі місця. Я ще раз ставлю проект Закону 8335, включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо включення в порядок денний сесії. Голосуємо. За-219 Ще менше. Рішення не прийнято. Наступний проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми. Колеги, зараз йде три закони, які передбачають врегулювати питання захисту прав дітей. як обіцяв на Погоджувальній раді, ставлю їх включення в порядок денний сесії для прийняття рішення сьогодні, оскільки це є термін, який дозволяє нам встигнути до 1 червня ці закони розглянути. Отже, 8294 включення в порядок денний сесії для прийняття рішення сьогодні. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-268 Рішення прийнято. Наступний, це той самий блок. Проект Закону 8295. Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

Рішення прийнято. Наступний проект Закону 8296, 8296-1 включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо. Це те ж саме, що права дітей. І тому я прошу всіх підтримати. 13:32:51 За-261 Рішення прийнято. І, колеги, я даю відразу доручення, щоб в перерві ці три законопроекти: 8294, 8295, 8296 – даю доручення комітетам розглянути їх в обідню перерву, щоб після обіду… І альтернативний, 8296-1, щоб ми після обіду могли перейти до їхнього розгляду. Наступний. Проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (8226). Прошу проголосувати включення в порядок денний сесій для прийняття рішення. Прошу голосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-244 Наступний. Проект Постанови про недопущення трансляції в Україні заходів, що відбуватимуться на території Російської Федерації, якщо їх трансляція порушує законні права та інтереси громадян України (8343). Прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. За-207 Можливо, не зорієнтувались, колеги. Я ще раз ставлю на голосування проект Постанови 8343. Прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії. Голосуємо. Прошу підтримати. За-203 Рішення не прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Рахункову палату" (8319). Прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. За-227 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до статті 1 Кримінального процесуального кодексу України (8194). Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо. За-242 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Кримінального кодексу України (8195). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу підтримати. За-234 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до статті 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (8196). Прошу проголосувати і прошу підтримати включення в порядок денний сесії. За-235 Рішення прийнято. Наступний. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності (8336). Прошу проголосувати, прошу підтримати включення в порядок денний. За-185 Рішення не прийнято. Колеги, тепер я прошу уваги. Додалось два проекти закону: 8349 і 8350. Це зміни до "Перехідних положень" Податкового кодексу з приводу… Так, так, це Южаніної, які мають на меті врегулювати технічні правки в зв'язку зі зміною формату антитерористичної операції. 8349 і 8350, вони фактично є ідентичні і вони дозволяють врахувати новий статус наших бійців на сході. І я прошу підтримати включення їх, лишень в порядок денний сесії: 8349 і 8350. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

Колеги, я ще раз поясню. Ця норма вводиться для соціального захисту. Єгоре, я знаю, що коли вони наперед не озвучені, це весь час важче. Але ми поговорили з головою комітету, і тут лишень одна норма: додається новий статус наших бійців, коли йдуть соціальні пільги. Зараз написано "тільки ветерани… бійці АТО", додається "учасники операції". Це дуже технічна річ, це уніфікація у всіх законах. А окрім того це лишень включення в порядок денний сесії. Це уніфікація законів до зміни операції на сході. Я думаю, що ми зможемо вже провести дебати детальніші, коли буде йти розгляд закону. А я думаю, що підтримати включення в порядок денний – це було би правильним. І я думаю зараз, я ще раз поставлю, що ми це підтримуємо. пропозиція включення в порядок денний сесії 8349 і 8350. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-205 Рішення не прийнято. Отже, колеги, у нас кілька законів не добрали буквально один-два голоси. І фракції провели між собою консультації, і переконані, що ми зможемо вийти на позитивне рішення. Це 8265: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі". Я переконаний, що просто не всі зорієнтувалися. Це прогресивний закон, який передбачає поширення функцій системиProZorro, і я впевнений, що депутати просто не зорієнтувалися. Я ставлю ще раз пропозицію, включення в порядок денний сесії проекту Закону 8265. Прошу проголосувати і прошу підтримати, голосуємо, прошу підтримати.

Це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні. 8331, ми там недобрали теж буквально кілька голосів. Прошу проголосувати включення в порядок денний сесії, прошу підтримати, прошу проголосувати.

За-181 Рішення не прийнято. І 8266. Це прохання від, якщо я не помиляюся, від Комітету з питань культури і духовності. І для мене було дивним, що не підтримано, там не вистачило кількох голосів, давайте я ще раз, колеги. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду (8266). Давайте змобілізуємося і підтримаємо. Я прошу всіх зайняти робочі місця. І я ще раз ставлю пропозицію, включення в порядок денний сесії, лишень включення в порядок денний сесії. Підтримаємо Комітет культури і духовності, давайте проголосуємо, голосуємо. Прошу підтримати.

І 8336 - це теж ще один… Кожем'якіна комітет, це вже фактично буде заключний. 8336 - це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій незалежності судового експерта та належного забезпечення здійснення судово-експертної діяльності, включення в порядок денний для прийняття рішення. Прошу проголосувати і прошу підтримати 8336. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, я ще раз спитаюсь, чи ви готові 8349 і 8350 проголосувати? Це уніфікація з приводу бійців АТО. Вінник Іване, Вінник! Пане Іване, добре, якщо комітету байдуже, то і я не буду. Отже, зараз ми завершили, ми значну частину включили в порядок денний законів. Я вважаю, що було успішне голосування, хоча по деяких законах мені незрозуміла позиція залу. І, колеги, я теж хочу зараз перед тим як перейти до наступного призначення, про призначення позачергових виборів, провести рейтингове голосування. Щоб ми не попали в ситуацію, що ми ввійдемо в розгляд питань, які не мають підтримки. Була вимога, був сьогодні вихід до трибуни, і я зараз, перед тим, як перейти до цих питань, хочу всіх запросити взяти участь в рейтинговому голосуванні. Отже, хто підтримує пропозицію, щоб ми зараз перейшли до питання призначення позачергових місцевих виборів, прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу голосувати. До тих законів, які, власне, комітетом запропоновані. Прошу голосувати, рейтингове голосування, прошу взяти участь. За-148 На жаль, не готовий зал до розгляду питань позачергових виборів, мені це дивно. Я думаю, що буде можливість… Думаю, що буде… будемо шукати голоси. Зараз у мене є заява від двох фракцій: "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Я надаю слово для виступу Артуру Герасимову, вони готові замінити перерву на виступ, 3 хвилини. А потім ми переходимо до проекту Постанови 8020. Будь ласка, Артур Герасимов, 3 хвилини. 13:46:01 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги! Перш за все хочу подякувати всім народним депутатами за те, що сьогодні ми підтримали прийняття надважливих для країни законів, починаючи від інтелектуальної власності і закінчуючи законом, який стосується нашого економічного зростання. Але під час включення у порядок денний законопроектів не набрав буквально декілька голосів законопроект, внесений Президентом України, 8265 про публічні закупівлі. Хочу пояснити, що цей законопроект стосується вдосконалення системиProZorro, яка вже зберегла мільярди гривень для України, яка зберегла мільярди гривень для наших пенсіонерів, соціальних потреб і всього іншого. Тому, шановні колеги, в мене велике прохання, Андрій Володимирович, ще один раз поставити це на голосування, для того щоб ми могли включити цей законопроект у порядок денний, для того, щоб відповідний комітет міг розглянути та прийняти рішення. І, колеги, прошу всіх згуртуватися і підтримати систему ProZorro. Тому що всі під час своїх спілкувань з журналістами кажуть про те, яка це гарна система, що ми її всі підтримуємо. Але чомусь під час голосувань у залі дуже багато з наших колег не хочуть підтримувати те, що зберігає державі мільярди гривень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Беріть перерву, тоді буде коментар. Отже, колеги… Вони взяли від двох фракцій перерву, беріть і ви перерву. Отже, колеги, на вимогу двох фракцій я поставлю ще раз проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (8265). І, на моє глибоке переконання, це є прогресивний закон, який треба підтримати. Я прошу всіх змобілізуватись,зайти в зал і підтримати дану пропозицію. Отже, колеги, я прошу приготуватися до голосування. І я ставлю ще раз на голосування пропозицію, що проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" (№ 8265) просто включити в порядок денний сесії, лишень включення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати, включаємо, підтримуємо, колеги, прошу підтримати. За-177 Рішення не прийнято. І ми переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" (8020). Колеги, нам важливо, згідно нашого ж закону і міжнародних зобов'язань проводити парламентські слухання. Дата написана: 16 травня. Комітет пропонує змінити дату. Я прошу вас підтримати розгляд цієї постанови за скороченою процедурою. Вона є нескладна, підтримайте, колеги, розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу підтримати скорочену процедуру. Колеги, я ще раз поставлю. Ви бачите, які є питання в порядку денному. Якщо ми увійдемо в годинний розгляд, ми просто не встигнемо розглянути всіх питань. Я прошу ще раз, підтримати проект Постанови 8020, розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати і прошу підтримати, уважно кожен голос, підтримайте, колеги, підтримайте. Прошу підтримати.

За-151 Рішення прийнято. І я запрошую до доповіді першого заступника голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Савчука Юрія Петровича. Будь ласка. Юрій Петрович. будь ласка, до доповіді. Весь зал вас чекає. Будь ласка, доповідайте. Шановні колеги! Згідно закону України кожен рік мають проводитися парламентські слухання по антикорупційній політиці держави, тому це питання безкомпромісне, і я прошу всіх проголосувати про проведення цих слухань в парламенті. Якщо є якісь питання, я готовий відповісти. Шановні колеги, ми не можемо голосувати, бо немає депутатів в залі і буде проблема знову. Будь ласка, є бажаючі виступити? Два – за, два – проти. Будь ласка, запишіться. Шановні колеги, я прошу записатися на виступи. Шановний пане Максиме, я завжди дослухаюся до ваших порад як головуюча, але будуть потім скарги на порушення Регламенту. На мене, не на вас. Прізвища не називали, тому без репліки. Будь ласка, народний депутат Каплін від "Блоку Петра Порошенка". Я би хотів звернутися передусім до наших виборців, наших співвітчизників. Подивіться, будь ласка, уважно на український парламент. Коли голосується, на мою думку, найпринциповіший законопроект, він, справді, є принциповим, про обговорення того, що зроблено у боротьбі проти корупції, що зроблено в антикорупційній політиці після Майдану, під час війни у воюючій країні, майже порожній український парламент: практично немає голів фракцій; практично нема нікого з тих, хто завтра буде балотуватися в президенти країни. Я хочу, щоб ви звернули увагу на якість цього парламенту, звернули увагу на необхідність зміни виборчого законодавства аби привести сюди нові молоді ідеологічні політичні сили. Я глибоко переконаний, і група наших партій, яка сьогодні об'єднується в єдиний блок, заявляє про те, що наступний Президент країни, наступні фракції у парламенті повинні ініціювати конституційні зміни. І щоби ми звітували не перед купкою парламентарів про те, що зроблено в українській політиці, а перед усім українським народом. Ми маємо змінити Конституцію і запровадити новий конституційний інститут, національні збори, де будуть вибрані делегати від простих людей з усієї країни від усіх фабрик, заводів, сіл, дворів. І перед ними раз в півроку має звітувати український новий Президент, новий український Прем’єр, новий український уряд і доповідати, як він реально бореться з корупцією. Дорогі співвітчизники, без боротьби, ефективної боротьби з корупцією ви не матимете високих зарплат, отже, не матимете більших пенсій, соціального захисту, доріг, миру над головою. Корупція – це найбільша вада і перешкода в розвитку нашої країни і поступу до Європи. Тому дайте оцінку парламенту, закрийте очі на оце блюзнірство, на цей аферизм проведення подібних слухань і вимагайте… дякуємо за експресивний виступ. І, будь ласка, наступний виступаючий. Будь ласка, народний депутат Євтушок. 13:54:07 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Я одразу скажу, що ми на фракційному засіданні вирішили підтримати даний проект постанови, не бачимо ніяких застережень щодо того, що ми можемо перенести. І відповідно до статті 18 Закону України "Про запобігання корупції" Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання. Я думаю, буде дуже змістовно проведено ці парламентські слухання, більше того, ми тут в цьому залі створили ряд нових органів, які борються з корупцією. Буде можливість обговорити, які практичні їхні кроки, чи вони роблять це для того, щоби розкривати ці корупційні злочини, чи вони просто-на-просто беруть і провокують на скоєння злочинів у такий спосіб. Тому ми підтримуємо даний проект постанови і просимо зал теж підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від "Народного фронту" не встигли записатися. Максим Бурбак, прошу вас до слова. Шановні колеги! "Народний фронт" буде підтримувати цю постанову. Адже цю проблему не треба заговорювати, як говорив перший доповідач, який нам так палко розказував, що нема голів фракцій. Всі голови фракцій, які реально борються з корупцією, присутні в залі і будуть голосувати за цю постанову. І подивимось, як він буде голосувати за створення антикорупційного суду. І щоб нарешті органи, які були створені нами тут, в сесійній залі, почали саджати корупціонерів за ґрати. І думаю, що, замість того щоб тут палко розказувати всій Україні, як він бореться з корупцією, ми подивимось на нього, які він буде давати свідчення у справі щодо політичної корупції і скільки він грошей отримав від Льовочкіна та Онищенка, щоб виконувати їх замовлення і щоб робити фейкові пікетування уряду. Все це попереду і всі це побачать. Тому задля того, щоб ми тут не заговорювали дану проблему, я до вас звернувся, пані заступник Голови Верховної Ради з тим, щоб ми голосували, а не в черговий раз дивились, як деякі клоуни забовтують проблеми. Дякую. Дякую, шановний колего, за зауваження. Ви знаєте, я завжди голосую за конструктивні законопроекти і постанови. Колеги, дуже прошу повертатись до сесійної зали. Тому що закінчено обговорення проекту постанови. Є ще бажаючі від фракцій виступити? І зараз, будь ласка, просить

на сьогоднішній день до нашого комітету вже надійшла Антикорупційна стратегія держави з уряду, яка теж буде опрацьована в комітеті і надана в зал на голосування як законопроект. Тому ці слухання є надто важливими. Ми маємо з вами чітко побачити, що за ці роки зроблено, який шлях пройдений. Які є помилки, які є недоліки в антикорупційній боротьбі. Отже, це сьогодні одне з самих головних завдань для нас з вами. Тому я ще раз прошу колег повернутися в зал і проголосувати за ці слухання. Дякую. Колеги, що ми робимо по даті постанови? Там написано в даті постанови, що ці слухання мають відбутися 16 травня, що є не зовсім… Провести 16 травня 2018 року… Завтра, да, ми за це голосуємо? Добре. Будь ласка, шановні колеги, я прошу повертатись до сесійної зали.

Отже, ви пропонуєте голосувати, власне, в такому формулюванні. Так, пане Юрій? Так. Отже, колеги, переходимо до прийняття рішення. Обговорення завершене. І я прошу усіх зайти в зал і приготуватись до голосування. Я хочу нагадати, що проведення парламентських слухань – це є наше зобов'язання і внутрішнє, і зовнішнє, яке ми приймали, коли приймали пакет законів про антикорупційне законодавство. Тому я прошу усіх підтримати дану постанову. Прошу приготуватись до голосування. І я ставлю на голосування проект Постанови про проведення 16 травня 2018 року парламентських слухань на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" (№ 8020) за пропозицією комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати. Будь ласка, зупиніть, зайдіть в зал. Ще добігають депутати. Прошу голосувати, прошу підтримати 8020. Голосуємо.

Рішення не прийнято. Колеги, ми завершили… Я прошу… Ще раз, так? Я поставлю ще раз. Хто за те, щоб повернутись до проекту Постанови 8020? Хто за те, щоб повернутись до розгляду проекту Постанови про про проведення парламентських слухань "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" (8020), прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати за повернення. За-145 Рішення не прийнято. Я прошу підготувати нову постанову, і ми будемо ще раз пробувати ставити в залі і мобілізовувати зал для того, щоб зібрати голоси. Колеги, хочу вам нагадати, що у нас після обіду окрім тих питань, які є в порядку денному, ми проголосували, щоб розглянути три закони про захист прав дітей. Це три закони суміжні, я думаю, що ми їх розглянемо одним блоком. І я сподіваюся, що комітети протягом перерви зможуть прийняти рішення. І даю доручення, щоб Апарат підготував чимшвидше ці рішення, і коли вони будуть готові до розгляду, після обіду ми будемо мати змогу їх розглянути. А зараз згідно Регламенту я оголошую перерву. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. О 16 годині всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи.